Izvolite u ime kluba HNS-a. Bila je određena inicijativa objedinjene rasprave ovih poreznih zakona, predlažemo stanku za klub u trajanju od 20 minuta da pokušamo se dogovoriti sa ostalim predsjednicima klubova da li možemo vezati neke točke za raspravu i u koliko da da onda se usuglasimo oko toga. Hvala vam predsjedniče Sabora. Ja vas samo molim, vas i cjelokupno predsjedništvo da se ubuduće ne mijenja 5 minuta prije. Ovo nije prvi put nego deseti puta, dakle totalan koncept sjednice, da se stignemo pripremiti. Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik Sinčić moram odgovoriti da sve se radi u skladu sa Poslovnikom i isto tako u trenutku kada započinje rad plenarne sjednice postoji mogućnost da se dodaju točke dnevnog reda i uvijek imate mogućnost iznijeti primjedbu ukoliko to po vama ne odgovara. Izvolite gospodine Demetlika. Ne. Ispričavam se. Stanka od 20 minuta. STANKA U 9,40 SATI.

Zastupniče Batinić. Hvala predsjedniče. Evo ja predlažem da pošto smo bili na sastanku prošireno Predsjedništvo da vi izvijestite kolege saborske zastupnice i zastupnike o dogovoru. Hvala. Na sastanku proširenog Predsjedništva gdje su bili predstavnici ili predsjednici svih klubova zastupnika dogovoreno je da će postojati objedinjena rasprava po pitanju paketa poreznih zakona i to na način da prvi dan ide rasprava po klubovima i za svaki klub po 20 minuta, tako da će danas trajati rasprava samo iznošenja stajališta klubova saborskih zastupnika. Sljedeći dan će biti pojedinačna rasprava također na objedinjeni način cijeloga paketa poreznih zakona. Treći dan će biti nastavak te pojedinačne rasprave i završne riječi klubova u trajanju od 10 minuta. Dakle, danas će biti u trajanju od 20 minuta stajališta klubova, treći dan završna riječ u trajanju od 10 minuta i sve na objedinjenu raspravu cijelog paketa poreznih zakona. Hvala svim saborskim zastupnicima i svim predstavnicima klubova. Naravno ono što moram odmah u ovom trenutku i izvijestiti. S ovim ćemo iscrpiti prvi dio reda konstituirajuće sjednice. Nastavljamo sa novom sjednicom u srijedu srijedu sljedeću gdje će biti i aktualno prijepodne. Sada bih se vratio na dnevni red. Izvolite. Gospodine predsjedniče, molim vas nisam čuo koliko će trajati pojedinačna rasprava s obzirom da pojedinačno raspravljamo ukupno 16 zakona ako se ne varam, a ako je to 10 minuta onda je to potpuno premalo, odnosno jako premalo. Ono što smo predložili traje pojedinačna rasprava cijeli dan sljedeći i isto tako nastavak pojedinačne rasprave treći dan, tako da će trajanje će biti po Poslovniku osim ukoliko ne bude danas isto tako na širem Predsjedništvu dan drukčiji prijedlog. Ukoliko će biti dan drukčiji prijedlog mi možemo razmotriti, pa onda po potrebi ukoliko se bude šire Predsjedništvo složilo sa promjenom možemo taj dio i korigirati. Pa mislim da bi bilo logičnije 15 minuta već kad je tako obiman sadržaj.

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova 79 za, 11 suzdržanih i 27 protiv

Poštovane zastupnice i zastupnici, sukladno i prijedlogu Odbora za financije i državni proračun i u međusobnom dogovoru predstavnika klubova zastupnika nastavit ćemo rad objedinjenom raspravom paketa poreznih zakona. To su: 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, prvo čitanje, P.Z. broj 28, 28, 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, prvo čitanje, P.Z. broj 18, 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, prvo čitanje, P.Z. broj 19, 19, 4. Prijedlog zakona o porezu na dohodak, prvo čitanje, P.Z. broj 23, 5. Prijedlog zakona o porezu na promet nekretnina, prvo čitanje, P.Z. broj 16,

8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, prvo čitanje, P.Z. br. 25, 9. Prijedlog Općeg poreznog zakona, prvo čitanje, P.Z. br. 24, 10. Prijedlog zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, prvo čitanje, P.Z. br. 26, 11. Prijedlog zakona o upravnim pristojbama, prvo čitanje, P.Z. br. 29. 12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu, prvo čitanje, P.Z. br. 30, 30, 13. Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama, prvo čitanje, prijedlog zakona br. 27, 14. Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila, prvo čitanje, P.Z. br. 20, 13. Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama, prvo čitanje, prijedlog zakona br. 27, Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članka 172. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Materijal je dostavljen u pretince.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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Ministar Zdravko Marić, ministar financija. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena gospođo potpredsjednice, gospodo potpredsjednici, dame i gospodo saborski zastupnici. Evo pred nama je kako i sami kažemo paket, ili prijedlog 15 zakonskih prijedloga koji se tiču poreznog sustava Republike Hrvatske. Ja ću uvodno iskoristiti priliku i reći nekoliko stvari koje su dijelom i mnogima od nas i svima nama dobrim dijelom poznate ali ipak smatram da je potrebno to ukazati jer kako međunarodna zajednica a tako i domaća javnost, kako stručna, tako i opća cijelo vrijeme i proteklih godina ukazuje na određene nelogičnosti, neekonomičnosti i nesavršenosti ako hoćete hrvatskog poreznog sustava. Ključne analize, ključne ključne sugestije, ključne primjedbe se tiču prije svega visokog poreznog opterećenja, s druge strane dosta složenog i u konačnici skupog poreznog sustava koji onemogućuje ili dosta otežava rad porezne administracije a onda zapravo još i važnije poduzetnika i građana. U isto vrijeme identificiran je preveliki broj različitih izuzeća oslobođenja, olakšica, svega onoga što sigurno je u samom trenutku uvođenja i predlaganja i usvajanja imalo jednu dobru namjeru ali se uvijek postavi pitanje je li u konačnici uspostavilo onu prvotnu zadaću koja se od nje očekivala. Također identificirana je jako visoka razina porezne nestabilnosti, prečeste promjene poreznih zakona i propisa koji zapravo stvaraju jedan osjećaj nestabilnosti koja odvraća kako postojeće poduzetnike a tako i one nove na poduzimanje investicijskih i inih gospodarskih aktivnosti. To su u konačnici glavni razlozi zašto se krenulo u jedan ovako veliki sveobuhvatni projekt reforme poreznog sustava. Daljnja segmentiranost i takav pristup poreznom sustavu i reformi poreznog sustava da se i dalje parcijalno gledaju pojedini segmenti poreznog sustava vodilo bi samo i utjecalo bi još na dodatnu nestabilnost i u konačnici neuravnoteženost poreznog sustava S time u svezi, i iz tog razloga ja osobno kao ministar financija u prošlom sazivu Hrvatskoga saziva i Vlade, u skladu sa svojim ovlastima, donio sam odluku o formiranju stručne radne skupine koja će u konačnici raditi i radila je na prije svega analizi postojećeg poreznog sustava ali isto tako kao plod i rezultat te analize iznjedriti određene prijedloge, rješenja, sugestije, u konačnici ono sve skupa što danas mi ovdje mi ovdje imamo ispred sebe u klupama, odnosno o čemu ćemo voditi raspravu idućih dana i tjedana. Od samog početka jasno su postavljeni osnovni ciljevi porezne reforme, to je prije svega porezno rasterećenje kako poduzetnika tako i građana. To je jedan od ključnih elemenata dizanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva a kao jedan važan impuls gospodarskom rastu te isto tako stvaranju i otvaranju novih radnih mjesta, izgradnja socijalno pravednijeg poreznog sustava ali u konačnici i općenito društvenog poretka. Stabilan, održiv i jednostavan porezni sustav je također jedan od ključnih elemenata kojima smo se vodili od samog početka u ovome velikom poslu. Ne možemo zanemariti niti našu poreznu administraciju i sva ona tijela koja su usko vezana uz naplatu poreza i svih davanja prema državi da se na ovaj način pojeftine i pojednostave procedure koje će u konačnici značiti bolju uslugu, porezna uprava i sve vezane ustrojstvene jedinice kako Ministarstva financija tako i drugih tijela državne uprave koji će biti servis građanima i poduzetnicima a nikako sama sebi svrha, u konačnici pružanje pravne sigurnosti, veće pravne i porezne sigurnosti poreznim obveznicima. I dozvolite mi da kažem i kao ministar financija ali i općenito sigurno uzimajući u obzir fiskalne mogućnosti i ni u kojem slučaju dovodeći u pitanje fiskalnu održivost hrvatskih javnih financija. Dame i gospodo dozvolite mi obzirom naravno i na ograničenost mog uvodnog izlaganja da predstavim ovih 15 prijedloga od kojih je 7 novih zakonskih prijedloga, 8 su izmjene i dopune. U kratkim crtama probam izvući ono što je možda u ovom trenutku i naj, neću reći najzanimljivija ali možda najupečatljiviji niz promjena ali vi dobro sami znate, čitali ste prijedloge, doduše u dosta kratkom roku ali svejedno uvidjeli ste ima čitav niz promjena i komentara koje ćemo naravno danas u okviru rasprave po klubovima, a poslije u okviru pojedinačne rasprave već u ovom provom čitanju siguran sam puno toga identificirati i konstruktivno raspraviti. Krećemo sa prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Ključne odrednice naravno vežu se redizajna i promjena koje se događaju poglavito u segmentu snižene stope poreza na dodanu vrijednost one postojeće od 13% gdje prema ovome prijedlogu dakle u tu stopu sa 25% na 13% idu slijedeće proizvodi odnosno usluge to su dječje sjedalice za automobile, isporuka električne energije, javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada, isporuke urni i ljesova, isporuke sadnica i sjemenja, isporuka gnojiva i pesticida te drugih agrokemijskih proizvoda te stočna hrana. U isto vrijeme sa 13% odnosno možemo reći da se snižena stopa od 13% više ne primjenjuje na usluge u ugostiteljstva što podrazumijeva usluge pripremanja hrane i obavljanja usluge prehrane ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima te isporuke bijelog šećera od trske i šećerne repe koji se na tržište stavlja u kristalnom obliku. Postoji nekoliko promjena koje predlažemo i koje su sadržane u ovom zakonskom prijedlogu a za koje punu implementaciju uz naravno glasovanje vas odnosno Hrvatskog sabora trebamo dobiti i prethodnu suglasnost za punu implementaciju od Europske komisije. To su tzv. sten still klauzule obzirom da su bile na snazi u trenutku kada je Hrvatska, RH kada je pristupala formalno članstvu odnosno pristupala formalno EU. Dakle, tu se prije svega odnosi na odbitak 50%tnog pretporeza za nabavu ili najam te povezane usluge kod osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz čija vrijednost ne prelazi 400 tisuća kuna, te povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a s postojećih 230 tisuća na 300 Kako bi se poreznim obveznicima koji imaju pravo na odbitak pretporeza povećala likvidnost pri uvozu će se primjenjivati obračunska kategorija isključivo za određene strojeve i uređaje, dakle stimuliramo investicijsku aktivnost na ovaj način. Drugi prijedlog je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit. Ključna izmjena i najjača poruka ovog prijedloga zakona izmjena i dopuna je zapravo snižavanje opće stope poreza na dobit sa 20% na 18% s tim da prepoznajemo i mislim da ćete svi skupa se prepoznati da u cjelokupnom paketu porezne reforme poglavito segment malog i srednjeg poduzetništva, obrtnika, poljoprivrednih proizvođača svih onih koji imaju godišnje promete do 3 milijuna kuna je posebno prepoznata i na neki način dosta postoji stimulativnih mjera za njih i u tom segmentu. U porezu na dobit za njih, dakle ponavljam za taj segment gospodarstva i poduzetnika do 3 milijuna kuna prometa godišnjeg njihova stopa poreza na dobit bi išla na 12%. Ukida se porezna olakšica za reinvestiranu dobit dok se zadržavaju olakšice za istraživanje i razvoj te naravno olakšice za prvu skupinu potpomognutog područja te Grad Vukovar po umanjenoj stopi od 50%. Uvodi se mogućnost paušalnog oporezivanja gospodarske djelatnosti neprofitnih organizacija pod naravno uvjetom da nisu obveznici PDV-a. Tu se između ostalog već u prvom evo u mom izlaganju prvi element gdje vidite jednu poveznicu kada govorimo o sveobuhvatnoj i cjelovitoj reformi jer određene korekcije u pojedinom pojedinačnom poreznom obliku imaju svoje reperkusije i imaju poveznice na ostale porezne oblike. Za male porezne obveznike, dakle opet ove do 3 milijuna kuna godišnjeg prometa propisuje se mogućnost da nakon utvrđivanja računovodstvene dobiti izvrše korekciju novčanih tijekova te utvrde poreznu osnovicu prema novčanom načelu. Dakle to je ono što smatramo da se kroz ove izmjene i dopune daje potpuna fleksibilnost upravo tim malim obveznicima poreza na dobit gdje oni sada ako gledamo iz segmenta obrtnika u ovom trenutku prema postojećim zakonskim propisima imaju mogućnost optiranja između poreza na dohodak i poreza na dobit. Sada u ovom trenutku imaju potpunu fleksibilnost, dakle govorimo o situacijama i slučajevima kada iz određenih razloga koje nažalost ne možemo regulirati naravno poreznim propisima ali recimo nisu uspjeli naplatiti sva svoja potraživanja država sada na ovaj način njima daje maksimalnu fleksibilnost. Za ta nenaplaćena potraživanja im se ne utvrđuje računovodstvena dobit nego im se daje mogućnost da im se dobit utvrđuje prema novčanom tijeku odnosno prema novčanom načelu i u konačnici ne stvara dodatnu presiju na ono što u tom trenutku imaju kao problematiku. Kao jednokratna mjera u 2017. godini daje se mogućnost kreditnim institucijama da kao porezno priznati rashod utvrde iznos otpisa tzv. loših kredita na engleskom non preforming loans kako se vode i kako su utvrđeni u skladu s odlukom o klasifikaciji plasmana izvan bilančnih obveza kreditnih institucija HNB-a. Taj Taj otpis se daje samo tijekom 2017., on je konačan i u konačnici kao takav se jedino može iskoristiti u obliku i u smislu ovoga zakona. Dakle ključna odrednica i ključni termin u tom priznavanju je ovaj termin konačan otpis. Pojednostavlja se postupak i otpisa potraživanja ukoliko je riječ o dugovima male vrijednosti za sve obveznike jer nisu samo kreditne institucije te koje imaju nenaplaćenih potraživanja nego i broji hrvatski poduzetnici. U slučajevima kada se poduzimaju određene mjere za naplatu pri čemu se naravno utvrdi nemogućnost naplate. Poglavito su to slučajevi kada su troškovi pokretanja određenih postupaka naplate bilo putem ovrhe, bilo putem stečaja i u konačnici obzirom na visinu troškova završe da su i viši odnosno skuplji od samih potraživanja u konačnici koja se tim postupkom pokušavaju naplatiti. Povećava se iznos porezno priznatih rashoda s osnove reprezentacije te se utvrđuju u iznosu od 50% i jedna velika stvar koju mi osobno smatramo u Ministarstvu financija je da se i na ovaj način daje vrlo jasna poruka da Porezna uprava i porezna administracija i sve službe Ministarstva financija će nastojati biti između ostalog i na terenu u obliku savjetodavnih usluga. Dakle, predviđa se mogućnost sklapanja prethodnih sporazuma o transfernim cijenama. Transferne cijene nisu problematika samo velikih hrvatskih poduzetnika nego i brojnih drugih koji imaju nekoliko svojih trgovačkih društava i povezanih osoba. I jednostavno na taj način transparentnije u konačnici dajemo sustav tih cijena. Što se tiče Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima tu se usklađuje najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa s minimalnom plaćom na način da se koeficijent za obračun najniže mjesečne osnovice za obračun doprinosa povećava sa 0,35 na 0,38. Jako važna ili jedna od važnijih također izmjena u ovom Zakonu o doprinosima tiče se kategorije drugog dohotka. Dakle, ukida se izuzeće i mogućnost neplaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, odnosno sve kategorije hrvatskih građana koje ostvaruju kategoriju drugog dohotka prema ovom prijedlogu bi bile u obvezi plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno. Međutim, djelujemo stimulativno na ovu kategoriju i ti doprinosi se umanjuju za 50%. Dakle, mirovinsko osiguranje 10Ž%, a zdravstveno 7 Prijedlog zakona o porezu na dohodak kao četvrti u nizu prijedloga i sami vidite, dakle da nisu izmjene i dopune obzirom na količinu izmjena. Išli smo sa kompletno novim zakonom. Ono što je ključna odrednica, dakle osnovni osobni odbitak onaj neoporezivi dio za sve kategorije hrvatskih građana nevezano na kojim područjima i kojeg statusa su se diže na 3800 kuna. Mijenjaju se i naravno posredno i koeficijenti osobnog odbitka za uzdržavane članove i poglavito za djecu i kroz njihove promjene mislim da ćete i sami prepoznati da se djeluje dosta i puno više stimulativnije u smislu tretiranja poglavito obitelji sa djecom jednom, a onda …/Govornik se ne razumije./… još više sa dvoje i troje a i tako i dalje obzirom da se kumulativno zbrajaju ti iznosi osobnih odbitaka za djecu. Propisuje se utvrđivanje dohotka kao godišnjeg dohotka i kao konačnog dohotka. Godišnji dohodak u njega upadaju, odnosno se uvrštavaju dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti tzv. drugi dohodak. Godišnji dohodak se utvrđuje putem Godišnje porezne prijave ili posebnog postupka kojeg Porezna uprava radi po službenoj dužnosti. Godišnje porezne stope jesu 24 posto do visine godišnje porezne osnovice od 210 000 kuna što je na mjesečnoj razini 17 te 36% na godišnju poreznu osnovicu iznad 210 tisuća, odnosno spomenutih mjesečnih 17 i pol. S druge strane imamo kategoriju konačnog dohotka. To su dohodci od imovine, kapitala i osiguranja koji se po osnovi tako ostvarenog dohotka, dakle ne mogu koristiti odbici, odbici za uzdržavane članove ali se oni konačno oporezuju po stopi od 12% naravno uvećano za prirez ovisno o na kojem se taj dohodak ostvaruje, odnosno na kojem je porezni obveznik. Umirovljenicima i za sve porezne obveznike sa potpomognutih područja i područja grada Vukovara predujam poreza na dohodak obračunavao bi se po istim stopama i poreznim osnovicama kao što sam spomenuo. Međutim, obveza bi se umanjivala za 50% za umirovljenike i za sve porezne obveznike na potpomognutim područjima prve kategorije i gradu Vukovaru. Ovdje moram vrlo jasno reći, naravno da će biti poveznica i u Zakonu o financiranju odnosno prije svega Zakonu o lokalnim porezima. Dakle, od prvog dana rada na ovoj problematici i cijelom paketu poreznih zakona nisu zanemareni i nije zanemarena činjenica da je zakon, odnosno da je prihod od poreza na dohodak izvorni prihod jedinica lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave. U ovom trenutku pred nismo uputili i šesnaesti prijedlog kao zakon, a to je Zakon o financiranju jedinice lokalne i područne samouprave koji ćemo u idućim tjednima i mjesecima testirati, on je izrađen i napravljena je jedna formula. Ali obzirom na također jednu poveznicu sa regionalnim razvitkom i pojedinim drugim ministarstvima napravit ćemo i još jednu dodatnu i izračune i testiranje po pitanju kriterija, indeksa razvijenosti i u konačnici doći sa takvim prijedlogom za primjenu 1.1.2018. U međuvremenu kao prijelazno rješenje 2017. mi ćemo obeštetiti i kompenzirati ovaj gubitak prihoda jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave izravnim transferima iz državnog proračuna što drugim riječima znači da je državni proračun taj koji podnosi sav teret ove porezne reforme tako i u ovom segmentu. Dakle, poruka je i sa ove govornice je svim čelnicima jedinica lokalne i područne samouprave da mogu krenuti i da krenu, odnosno da već su neki krenuli u procese planiranja proračuna za 2017. temeljem visine i razine prihoda od poreza na dohodak Dakle, nema gubitaka za njih. Prijedlog zakona o porezu na promet nekretnina, porezna stopa se smanjuje sa 5 na 4%, opća stopa uz ukidanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnine za građane koji kupnjom nekretnine rješavaju vlastito stambeno pitanje. Ali ovaj puta se odnosi samo na one koji kupuju tzv. rabljenu nekretninu. Vi dobro znate da nakon ulaska našeg u EU i nakon prijelaznog razdoblja od 1.1.2015. više nije moguće uopće koristiti tu olakšicu na kupnju nove nekretnine. S obzirom na razmjenu podataka između Porezne uprave i javnih bilježnica ukida se obveza prijave prometa od strane poreznih obveznika, te se porez utvrđuje po službenoj dužnosti. Žalba izjavljena na rješenje o porezu ne odgađa izvršenje rješenja. Pripadnost ovog poreza u potpunosti ide na tijela lokalne samouprave, dakle županije. Dakle, država se odriče ovih svojih 20% a obzirom na smanjivanje opće stope sa 5 na 4 to bi za njihove proračune praktički značilo neutralni efekt. Šesti zakon je Prijedlog zakona o lokalnim porezima. To je također novi zakon koji smo u potpunosti izdvojili iz Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave. Dakle, želja je pojednostaviti i transparentnije definirati koji su to porezni oblici, koji su prihodi kako gradova i općina, tako i županija. Sve ostaje, naravno ili velika većina toga ostaje kao ista ali ima i nekakvih izmjena pa dozvolite samo one najvažnije. Porezna nasljedstva i darove, prijava i stopa usklađuju se s porezom na promet nekretnina, dakle opća stopa sa 5 na 4 i sve ovo o čemu sam govorio o razmjeni podataka između Porezne uprave i javnih bilježnika. Porez na cestovna motorna vozila, od sada će se plaćati pri registraciji vozila. To s jedne strane osigurava maksimalnu naplatu u smislu ovog poreznog oblika, a u konačnici pojednostavljuje proces ne samo za poreznu administraciju županije, ali u konačnici i za porezne obveznike. I dan danas kod registracije vozila imamo element upravnog postupka kod recimo izdavanja onoga čuvenog i poznatog zelenog papira vezano za zaštitu okoliša. Ukida se plaćanje poreza na tvrtku ili naziv, te se uvodi tzv. jednostrani porez na nekretnine sa stupanjem na snagu 1.1.2018. Porez na nekretnine je supstitut komunalne naknade postojeće, ali uz jedne određene korekcije, da se uz postojeća tri kriterija, a to su kvadratura, to su zoniranja ako u gradu ili općini postoji taj element i namjena, da li se radi o stambenoj ili poslovnoj svrsi, uvode još dva dodatna kriterija, a to su kriterij dobi i kriterij stanja same nekretnine. S tim da odmah moram napomenuti, da nije naša intencija ni u kom slučaju trošiti dodatna sredstva i resurse na upravo ova dva kriterija jel onda bi to u konačnici značilo određenu kontradikciju jer ipak na ovaj način želimo pojednostaviti procese. Ono što je također važno za spomenuti, ukida se porez na kuće za odmor i spomenička renta, transformacijom tih poreza u ovaj jednostrani porez na nekretnine. I jako važna stvar za jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave, dakle gradove i općine, dakle skida se namjena ovoga poreza. Komunalna naknada je do danas prema postojećim zakonima namjenski prihod, on to više kao takav neće biti. Prijedlog zakona o Poreznoj upravi, cilj je stvaranje temelja za funkcioniranje Porezne uprave kao jedinstvene i samostalne upravne organizacije u sastavu Ministarstva financija koja na ekonomičan i efikasan način izvršava poslove iz svog djelokruga. U dijelu provedbe nadzornih aktivnosti ukazala se potreba za stvaranjem jedinstvene ustrojstvene jedinice nadležne za suzbijanje poreznih prijevara, te odvajanje navedenih funkcija od klasičnih postupaka poreznog nadzora. Mislim da ćete prepoznati kako i s ovom aktivnosti, tako i sa nekim drugima sigurno ideja da se u smislu organizacijske sheme Porezne uprave, a i njene horizontalne, a isto tako i vertikalne povezanosti da jedan dodatni stimulans u ekonomičniji ekonomičniji odnosno u konačnici efikasniji i funkcionalniji rad porezne administracije. Automatizacija postupaka, promjenom poslova u odnosu prema građanima i uspostavom električne komunikacije s poreznim obveznicima, rasteretit će se poslovni procesi Porezne uprave, te će se preraspodijeliti ljudski resursi na druge značajnije poslove Porezne uprave, a u tom dijelu ne samo kao preduvjet ove porezne reforme, nego ću istaknuti kao preduvjet bilo koje porezne reforme, a i u konačnici ako i ne dolazi do poreznih izmjena sigurno je mjerenje porezne snage poreznih obveznika. Dakle, efikasna i učinkovita naplata poreznih prihoda i svih davanja države kako bi u konačnici ne samo ispunili obveze i potrebe javnih financija nego u konačnici imali socijalnu i inu pravednost i zaštitili naravno platiše, uredne platiše poreza. Osmi zakon je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Uvodi se obveza fiskalizacije za porezne obveznike koji obavljaju djelatnost od prodaje karata ili žetona u putničkom prometu. Međutim ima određena iznimka, to su prodaja karata ili žetona u linijskom lokalnom prometu, te prodaja karata ili žetona u zračnom, željezničkom i linijskom obalnom pomorskom prometu. To je jedan zahtjev koji je došao od Udruge prijevoznika koji se treba uzeti u obzir obzirom da im treba određeno vrijeme za prilagodbu. Od 1.7.2017. to je jedna od rijetkih i možda jedina izmjena koja se donosi unutar godine, ukida se mogućnost za paušaliste da izdaju račune iz knjige ovjerenih računa, te se za njih uvodi obveza fiskalizacije putem uređaja. Drugim riječima, oslobađamo i uzimamo u obzir zahtjev i preporuku upravo ove kategorije poreznih obveznika, ali naravno ako ne moraju voditi knjige onda u sustav fiskalizacije kao takvu moraju ići. Deveti je Prijedlog općeg poreznog zakona. Također novi zakon. Umjesto relativne i apsolutne zastare propisuje se jedinstveni rok zastare od šest godina. Na nastup zastare tijela su dužna paziti po službenoj dužnosti. Porezna uprava provesti godišnji sistemski ili sustavni otpis duga za koji je s 1. siječnja tekuće godine nastupila zastara prava na naplatu. Postupci nadzora provodit će se unutar roka od tri godine. Vrlo jasno ću i odgovorno reći ovdje da smo unutar stručne radne skupine upravo na ovu temu vodili brojne rasprave i sigurno da je bilo prijedloga da se i na ovom polju djeluje malo još, neću reći restriktivnije i konstruktivnije, ali u konačnici da dođe do određenih promjena. Smatramo da će ovo između ostaloga pomoći u rješavanju problematike daljnje nelikvidnosti i ne funkcionalnosti financijskog sustava u Hrvatskoj. Razrađuju se odredbe o dostavi elektroničkim putem koja je za poduzetnike već od ranije propisana kao obvezna. Deseti zakon je Prijedlog zakona o administrativnoj suradnji u području poreza. Ovdje vrlo kratka opaska, dakle jednostavno obzirom na naše brojne obveze usklađivanja sa zakonodavstvom i legislativom EU i drugih međunarodnih organizacija, mi ovaj zakon izdvajamo iz općeg poreznog zakona i na taj način u ovome posebnom zakonu u u konačnici radimo te promjene i uskladbe. Dakle nećemo biti više svjedoci brojnih i prečestih promjena upravo stožernog poreznog zakona, a to je u konačnici Opći porezni zakon. Prijedlog zakona o upravnim pristojbama kao jedanaesti. Dakle postojeći zakon je neusklađen s direktivom EU o uslugama na unutarnjem tržištu u dijelu mogućnosti obavljanja svih postupaka pa time i plaćanja upravnih pristojbi u svim iznosima elektronički i na daljinu. Propisuje se plaćanje upravnih pristojba na propisani račun bez obzira na iznos upravne pristojbe, a iznimno se do 100 kuna iste mogu platiti državnim biljezima. Kako su određene institucije predvidjele plaćanje novih upravnih pristojbi ili nova oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi, potrebne su izmjene važećeg zakona s obzirom da je važeći zakon još iz 1996. godine, te s obzirom na broj promjena zakon se podnosi kao novi. Jedno od važnijih promjena, tarifa koja se do sada donosila kao dio zakona sada se mijenja u uredbu Vlade, te će se iznosi pristojbi iz nadležnosti pojedinih ministarstava uređivati i mijenjati uredbama kao fleksibilniji način. zakon je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu. To je još jedan u nizu zakona ili elemenata koji se tiče uskladbe sa direktivama EU. Dakle potreba za promjenom proizašla je iz neusklađenosti s direktivom iz 2006. godine o uslugama na unutarnjem tržištu. Ključne promjene su, važeći zakon ograničava porezne savjetnike na isključivo fizičke osobe ili osobe u javnim trgovačkim društvima za tu djelatnost te se izmjenama ukida ograničenje bilo kakvog pravnog oblika za pružanje ovih usluga. Ovim se zakonom ukida ograničenje prema kojem državljani EU mogu osnivati samo podružnicu za porezno savjetništvo a ne i drugi oblik sjedišta. Omogućiti će se uvođenje elektroničkih postupaka za podnošenje zahtjeva, izdavanje odobrenja, odnosno rješenja za obavljanje djelatnosti poreznog savjetništva u RH. Tri su zakona također i iz djelokruga carinske uprave, carinske službe Ministarstva financija. To su 13. zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama. Mislim da ćete prepoznati da smo kako u ovom tako i u ostalim zakonima iz djelokruga carinske službe također išli ne samo u djelokrug poreznog rasterećenja i korekcija u smislu veće porezne pravednosti ali isto tako poglavito u smislu administrativnog rasterećenja. Uvodi se institut male destilerije na koju se primjenjuje snižena stopa trošarine u visini od 50% od standardne stope, uvjet je godišnja proizvodnja od 2,5 tisuće litara rakije. To je sigurno pozitivan utjecaj na OPG-ove, na konkurentnost i njihovu održivost, na poljoprivrednike, zadruge i općenito naravno zapošljavanje u tom segmentu. Što se tiče administrativnog pojednostavljenja ukida se obveza podnošenja godišnjeg obrasca za obračun trošarine za male proizvođače jakog alkoholnog pića. Njih je ukupno 41 tisuća u Hrvatskoj. Olakšava se otprema vina u druge države članice EU u sustavu odgode plaćanja trošarina za male vinare a umjesto malih vinara administrativne formalnosti će vršiti carinska uprava u njihovo ime. Uvode se novi duhanski proizvodi, odnosno trošarine na proizvode poput e-tekućina i novih duhanskih proizvoda poput grijanih duhanskih proizvoda. je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila, modernizacija sustava oporezivanja motornih vozila sukladno trendovima u EU kako bi sustav postao efikasniji, predvidiviji i jednostavniji. Zadržava se model postojeći u smislu mješovitog sustava oporezivanja prema kojem se posebni porez utvrđuje na temelju vrijednosnog te ekološkog kriterija uz napomenu da u ovim izmjenama i dopunama isključivo se vodimo ekološkim kriterijem dakle emisijom ugljičnog dioksida, odnosno CO2. Kroz ovaj zakon smo nastojali biti također i stimulativni u smislu ne samo demografske obnove nego prepoznati kategoriju naših sugrađana odnosno obitelji sa više djece. Pa tako uvodimo umanjenje 50%-tno, odnosno 75%-tno umanjenje plaća na trošarine, posebnog poreza na motorna vozila za ona vozila sa 8 i 9 sjedala, sigurno za, znači govorimo o većim obiteljima. Što se tiče zadnjeg zakona, to je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, on je na tragu izmjena koje se tiču i same porezne uprave a to je sigurno dakle pojednostavljenje procesa, bolja vertikalna i horizontalna poveznica i u konačnici veća funkcionalnost i sustavnost u funkcioniranju carinske službe. Dame i gospodo dozvolite mi evo u preostalih minutu i pol da probam sumirati svih ovih 15 zakona kroz njihove učinke fiskalne i makroekonomske. Dakle promatrano iz perspektive 2017. godine i promatrano statičkom perspektivom, dakle koliki je to gubitak za državni proračun, mi govorimo kada sve ovo skupa zbrojimo o neto efektu od 2 milijarde kuna. Efekt za hrvatske građane i hrvatske poduzetnike u smislu njihovog rasterećenja je i nešto veći seže i do razine od 2,5 milijarde jer se jedan dio tereta naravno prebacuje i na nerezidente odnosno strance u Hrvatskoj. Međutim ono što je također važno za spomenuti, iz statičke perspektive to su brojke kao neto učinak ovih 15 zakonskih promjena. Mi smo radili analize uzimajući u obzir između ostalog i iskustva drugih zemalja relevantnih međunarodnih institucija poput OECD-a, Svjetskog ekonomskog foruma, Europske komisije, MMF-a i inih kao i iskustva nekih drugih zemalja koji vrlo jasno ukazuju da se umanjenje i smanjenje poreznog tereta za 1%-tni bod u odnosu na BDP dugoročno povećava stopa potencijalnog rasta gospodarstva između 0,25 i 1%. Poglavito je taj efekt jači i značajniji kada govorimo o poreznom rasterećenju poglavito tzv. izravnih poreza dakle poreza na dohodak i dobit što mi u konačnici ovih 15 zakonskih prijedlog i najviše i ciljamo. U Hrvatskoj, dakle u 2017. mi možemo govoriti o smanjenju poreznog tereta i poreznog, udjela poreznih prihoda u BDP-u za 0,6 što drugim riječima prema našim analizama multiplikatora, kako onoga prvoga, tako i onoga induciranoga govori da dižemo ovim prijedlogom izmjena i dopuna dugoročno potencijalnu stopu rasta hrvatskog gospodarstva između 0,3, i 0,5. Dakle ne govorim samo o efektu 2017. nego i svakoj sljedećoj godini. Hrvatska u ovom trenutku je na razini rasta, stvarnog rasta između 2,5 i 3% što je sigurno nakon 6 godina recesije i pada gospodarskih aktivnosti više nego dobrodošlo ali mislim da ćemo se svi skupa složiti da to nije dovoljno, za Hrvatsku, za sve nas skupa, za naše građane. Trebamo stope rasta od najmanje 3% i više, trebamo puno jaču potencijalnu stopu rasta koja će generirati nova radna mjesta i u konačnici osigurati održivost ne samo makroekonomsku nego i stabilnost javnih financija. I zadnja riječ, ja se ispričav, samo još zadnja riječ, dakle za 2017. efekti ovih mjera su procijenjeni u odnosu na nominalni BDP između milijardu i pol do 2,5 milijarde kuna. U odnosu na zaposlenost između 6,5 i 11,5 tisuća novih radnih mjesta te povratni efekt na proračun između 400 i 800 milijuna kuna. Hvala vam lijepa na pažnji. Hvala lijepa. Evo ministre imati ćete prigodu još puno toga objasniti jer se na vaše izlaganje prijavilo 15 replika. Prema tome, krenimo onda redom. Prva je ona uvaženog zastupnika Ivana Vilibora Sinčića, izvolite. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine Marić, vi ste govorili o poticanju demografskim mjerama, pa imamo ovdje, konkretno u prvom zakonu, Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, članak 38. Dakle po stopi od 13% obračunava se na dječje sjedalice za automobile. I zamislite sada, imate sjedalicu koja košta 4000 kuna, uz sadašnji PDV 25%, to je 5000 kuna koju plaća krajnji korisnik, roditelj i sada mi to smanjimo na 13%, to će biti 4520 kuna. tko može kontrolirati ili ko može garantirati gdje će završiti tih 480 kuna? Prodavač može ostaviti cijenu 5 tisuća kuna i uzeti si ovu razliku. Prema tome, nije li bolje ići prema nekakvom povratu poreza, doneseš račun na kojem piše platio si 5 tisuća pa ti mi vratimo 480 stvarno osjetiš to. Ili na nekakve kupone kakvi postoje u zemljama u Europi. Jer ovako na način na koji je ovo formulirano to kao demografska mjera vam je gospodine ministre pod velikim upitnikom. Hvala. **Reiner, Hvala gospodine predsjedavajući. Uvaženi ministre vi ste u nekoliko navrata istaknuli da je ovo cjelovita porezna reforma, nažalost to baš i nije tako. Meni se više čini da je to jedan paket poreznih zakona koji samo djelomično dotiče cjelovito hrvatsko društvo, a prije svega je namijenjen pomoći onima kojima je ta pomoć najmanje potrebna to su bogati i kapitala u hrvatskom društvu. Ono što mene žalosti je to da je u vašoj kampanji glavni motiv bila vjerodostojnost. Nekako vjerodostojnost bi sa sobom povukla i to da bi i ova Vlada morala poštivati sve strategije koje je donio Hrvatski sabor i koje je donijela Hrvatska vlada a vi u potpunosti ignorirate industrijsku strategiju, strategiju pametne specijalizacije a da ne govorim o negiranju strategije turizma što je potpuno neoprostivo. Dakle, udar na turizam, na ugostitelje je nešto što ni na koji način ne sugerira da će iz ove porezne reforme proizaći nešto dobro. Ne mogu vjerovati u vaša obećanja koja nisu potkrijepljena čvrstim dokazima kada svaki dan odustajete od svojih predizbornih obećanja. Isticali ste demografiju a drugi put odustajete od 1000 eura za novorođenčad. Pa kako onda vjerovati u obećanja koja ste nam i danas ovdje istaknuli da ćete nadoknaditi sve lokalnoj samoupravi kojoj se uzima 2 milijarde? Kako vjerovati da ćete pomoći umirovljenicima, mladima kada npr. umirovljenici ništa nemaju od ove reforme, kada mladima ukidate olakšice na prvu nekretninu što je sigurno apsolutno suprotno od vaših poticaja demografije. Kako objasniti da ukidate porezne olakšice na reinvestiranu dobit kada se je to pokazalo kao ključno? I kako objasniti ukidanje poreznog USKOK-a nego kao vraćanje usluga donatorima HDZ-a. Odgovor na repliku. Izvolite uvaženi ministre. ipak odgovorim odmah. Dakle, cjelovito sveobuhvatnost porezne reforme, dakle to svako od nas ima svoj vlastiti sud u konačnici što će reći, kako će promatrati. Ovo je najveća dosada od uvođenja poreznog sustava u RH izmjena odnosno prijedlog izmjena praktički od sredine 90.tih godina. Petnaest zakonskih propisa koji kao što vidite i sami iz mojih uvodnih izlaganja siguran sam da će kroz raspravu biti još evidentnije i jasnije da znači upravo ovu sveobuhvatnost jer se mnogi porezni oblici i porezni zakoni dotiču jedni drugih. Što se tiče argumenta koji ste istaknuli da se nekome posebno u ovoj poreznoj reformi prepoznaje, odnosno ide na ruku dakle ideja je bila u okviru poreznog, mogućnosti poreznog rasterećenja u skladu sa fiskalnim mogućnostima to rasterećenje raspodijeliti na što je moguće veći dio hrvatskih građana. Ja moram ovdje ukazati i ponoviti, dakle od 2 milijuna 750 tisuća hrvatskih građana njih 915 u ovom trenutku uopće nije u škarama poreza na dohodak. Dakle tim ljudima, tim našim sugrađanima sa relativno nižim i apsolutno nižim dohodcima i mirovinama nije bilo moguće drukčije pomoći nego zadiranjem između ostalog u sustav poreza na dodanu vrijednost gdje idemo sa snižavanjem stope sa 25 na 13 poglavito za električnu energiju i za isporuke odvoza smeća odnosno za odvoz smeća obzirom da su to kategorije rashoda koje upravo tim našim sugrađanima u njihovim ukupnim mjesečnim i godišnjim izdacima predstavljaju kud i kamo veću stavku. zadnjega argumenta koji ste rekli, porezni USKOK, odnosno samostalna služba za otkrivanje poreznih prijevara mislim da ćemo u raspravi sigurno o njoj dosta govoriti ali opet napominjem vrlo jasno već u ovom trenutku nikad nije bila namjera nikakva nikakva o njegovom ukidanju, dapače u hijerarhijskoj strukturi kako Ministarstva financija tako i usporedbi s drugim tijelima državne uprave on raste a po potrebi ne samo da ćemo ga organizacijski nego i kadrovski ojačavati. Hvala lijepa. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Giovannia Sponze. Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolegice i kolege, uvaženi gosti ova porezna reforma cjelovita koju ćemo raspravljati slijedećih par dana ustvari se može objedinjeno nazvati velikom obmanom jer ona ustvari ne izvršava one zadaće kojima se predlagatelj ovdje imao priliku pohvaliti. Naime, on je ustvrdio da ova reforma ide u korist poduzetnika i građana ona prije svega ide u korist banaka, nešto malo manje u korist poduzetnika a gotovo ništa u korist građana štoviše na štetu građana. Naime, da je tome tako dovoljno je pogledati članak 12. poreza na dobit po kojem se vidi da se bankama dopušta otpis dugova za 2015. godinu što znači da će se bankama nadoknaditi gubici proizvedeni konverzijom u švicarske franke i to na teret poreznih obveznika. Naime, banke tvrde potpuno lažno da su one pretrpile gubitke u konverziji a nisu, one su razradile i sada se taj trošak želi prebaciti dakle na leđa građana čime se već u startu vidi da se ovdje ne radi o nikakvoj reformi gospodine Marić nego se radi o političkom dogovoru. Vi ste se s bankama dogovorili da im kompenzirate gubitke na mojem radu i radu svih ostalih poštenih građana u ovoj RH. I prema I prema tome nemojte govoriti da ova porezna reforma ide na korist građana. Ona ne ide u njihovu korist. Da ide u korist ne biste uvodili ovaj zakonski članak. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi ministar Zdravko Marić. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče, dakle članak 12. koji citirate Poreza na dobit, dakle slijedi između ostalog i preporuke koje su ukazali i Europska komisija o kojima se i u okviru rasprava i pretprošle i prošle Vlade zapravo vodilo u konačnici sastavni dio našeg nacionalnog programa reformi koje smo poslali u Bruxelles i koja je po mnogo čemu prepoznata kao konstruktivna. Jer za razliku od ovoga što vi govorite da pomaže kreditnim institucijama ona još više zapravo pomaže njihovim dužnicima. Dakle, mjera koja je danas predložena, odnosno ovakva kakva je predložena, dakle kreditne institucije, odnosno banke imaju potraživanja prema građanima i poglavito prema poduzetnicima. Poduzetnici imaju relativno veći udio tih tzv. nenaplativih dugovanja ili nenaplativih potraživanja, loših kredita od građana. Međutim, ona bankama znači mogućnost priznavanja porezno priznatih rashoda, dakle neutralni efekt u slučaju otpisa, ali isto tako od njih traži i znači da je to konačan otpis. Drugim riječima znači da kreditne institucije, odnosno banke iz svojih bilanci, iz svojih računa dobiti i gubitka trajno brišu potraživanja ali isto tako hrvatski građani, hrvatski poduzetnici trajno brišu svoja dugovanja prema kreditnim institucijama. Oni postaju slobodni od tih dugova, mogu započeti nove svoje poslovne aktivnosti koje za razliku od današnjih mogućnosti prema postojećem zakonskom prijedlogu ako bi jedan od dužnika koji je blokiran i koji je pod situacijom sa bankom poduzeo određene poslovne aktivnosti, ostvario prihod, taj prihod bi već bio ovršen, odnosno banka bi ga ustegnula. Dakle na ovaj način govorimo o jednokratnoj mjeri, ali govorimo ključne riječi konačnog otpisa kako iz perspektive financijskih izvještaja banaka, tako isto tako i iz perspektive građana i poduzetnika. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Giovannia Sponze.

turizam je za na žalost za neke samo doživljaj, za neke način života, a za veliku većinu građana RH egzistencija. Podizanjem stope PDV-a u ugostiteljstvu evidentno nije se uzelo u obzir da da svi oni koji su u turizmu, a time u ugostiteljstvu prethodnih godina kad su se kreditno zadužili, kada je bila smanjena stopa PDV-a uložili značajna sredstva u podizanje standarda i kvalitete i usluga. Mi ovom predloženom mjerom definitivno odustajemo od Strategije razvoja turizma i usporit ćemo daljnja ulaganja i investicije i direktno utječemo na zaostatak razvoja kontinentalnog turizma. Ono što mene brine je temeljno pitanje da li mi zapravo uopće razumijemo što čini dodanu vrijednost u turizmu? Čine ljudi. Podizanjem stope PDV-a u ugostiteljstvu nismo uzeli u obzir negativne utjecaje na zapošljavanje i to na za sve one mlade koji imaju zdravi stav, koji žele raditi i koji su svojim radom zaradili u nekoliko mjeseci plaću za cijelu godinu. Na primjer poput mladih iz Slavonije, ali i ostalih krajeva RH. Puna su Puna su nam usta da moramo učiniti sve da nam mladi ne odlaze iz zemlje, a ovom mjerom činimo suprotno, tjeramo mlade iz svoje zemlje. Podizanjem stope PDV-a u ugostiteljstvu također nismo uzeli u obzir da će se ponovno, na žalost da Poštovani gospodine ministre, nudim i rješenje i to win-win rješenje, da stopa ostane na istoj razini, a da se rješenje traži kojim se Vlada RH obvezuje da donese zakon o tzv. turističkom zemljištu čime se deblokiraju nepotrebni sudski sporovi, definira status zemljišta, pokreću investicije, otvaraju nova radna mjesta, generiraju novi izvori prihoda za državni proračun. Izvolite, odgovorit će uvaženi ministar Zdravko Marić. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo. Dakle, što se tiče snižene stope, odnosno vraćanja snižene stope za usluge ugostiteljstva na 25%, ali opet napominjem, dakle da ne bismo odmah na početku imali jednu krivu percepciju. Dakle, ni u kojem slučaju, niti ovim poreznim izmjenama niti bilo tko od nas članova Vlade i Vlade u cjelini ne negira ulogu, dapače i značaj turizma. Zato i je između ostalog ostavljena kao snižena stopa za hotelski smještaj, usluge organiziranog smještaja. Međutim, kod ugostiteljstva i ovaj element cjenovne konkurentnosti koji vi ističete, nisam siguran da i jedan hrvatski građanin naravno koji ima mogućnosti putovati po Europi i po svijetu kao niti stranci kada dolazi u Hrvatsku isključivo gledaju kolika je to stopa PDV-a na usluge u ugostiteljstvu. Gledaju ukupnu cijenu, da li je ta destinacija ta na koju žele otići i da li je u konačnici sigurna. To je taj element. Hrvatska prema EUROSTAT podacima je u ovom trenutku uz Portugal najjeftinija u segmentu hotela i restorana mediteranska destinacija. Dakle, mnogi govore o sniženim stopama u Francuskoj, u Italiji. Hrvatska i Portugal su na razinama 73,3 i 75,1 indeksa u odnosu na prosjek EU od 100 dok su Italija, Francuska na indeksu 106. Drugim riječima 30% skuplje od Hrvatske kao i Grčka i Turska koji su nekih 5 do 10% skuplje. Cjenovna konkurentnost nije presudni faktor, odnosno na cjenovnu konkurentnost PDV nije taj jedini i presudni faktor. Ovim izmjenama i dopunama ja sam siguran da će i sektor ugostiteljstva prepoznati dvije ključne odrednice, a to je snižavanje troškova za one koji nisu u sustavu PDV-a, ulaznih troškova bilo isporuke električne energije i vezanih inputa za one koji jesu u sustavu PDV-a to sigurno znači poboljšanu likvidnost. Međutim, još važnije upravo za sektor ugostiteljstva dizanje upravo potražne strane. Dizanjem raspoloživog dohotka, dizanjem gospodarske aktivnosti cjelokupnog hrvatskog gospodarstva sigurno će jedan dio tog raspoloživog dohotka i ukupne stvorene vrijednosti završiti i vratiti se i u sektor ugostiteljstva. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Tomislava Žagara. Izvolite. (SDP)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre Mariću. Vi ste Slavonac možda me nećete poslušati, ali barem će mi biti lakše razumjet ćete što vam govorim. Dakle ako idete kroz Slavoniju onda ćete u manjim mjestima vidjeti da ljudi stoje ili sjede pred dućanom, oni tamo ne čekaju akcijske cijene već piju pivo i druže se. To je jednostavno sudbina i takva je slika u Slavoniji. Svaki ugostitelj u Slavoniji se muči da dnevno skupi prometa tisuću kuna da bi mogao uopće egzistirati. Ako sada vidimo razliku u PDV-u na tisuću kuna otprilike jel, pa kažemo umjesto 130 e sada ćeš platiti 250 kuna to je dnevnica jednog konobara. U Slavoniji su mnogi ljudi, mnogi mladi osuđeni da budu konobari ili u ugostiteljstvu ili na baušteli, dakle kao što je kolega Sponza malo prije rekao u replici, ako ugostiteljstvo i na Jadranu ako i tamo ne budu mogli raditi morat će krenuti vani. No da priču okrenem ovako. Razmišljate li o tome da ipak za Slavoniju ako ne u smislu PDV-a kada govorim o ugostiteljstvu još nekakve konkretnije mjere poduzmete da bi se tim ljudima pomoglo i da bi oni mogli opstati tamo? I druga stvar, kada govorimo o porezu nad nekretninama, se slažem s vama, vi ste rekli da će se to računati po istom principu kao komunalna naknada, da će se uzimati stanje i dob nekretnine. Dobro, možemo tu sada zlurado reći uzet će se dob i nekoga tko živi u dvorcu, njegove nekretnine, pa će mu se umanjiti koeficijent što nije nikako baš za pohvalu, ali ono što meni smeta, zašto se iz toga isključuje jedinice lokalne samouprave? Uvedite koeficijent kojim će jedinica lokalne samouprave ponovo moći utjecati na konačnu cijenu poreza na nekretnine jer to je jedino pravedno. Znamo da se zakoni donose za teritorij cijele RH, ali kada

raspirivanja ikakvih regionalnih razlika, dapače. Mi smo prije par dana imali jednu konstruktivnu raspravu u okviru saborskog Odbora za turizam koji je vodio uvaženi zastupnik Grčić, i mislim da smo imali jednu jako dobru raspravu. A jedan od sudionika i govornika jednu je stvar dobro rekao, dakle opet ponavljam bez nekakvih regionalnih razlika, ali između ostalog za sektor ugostiteljstva u Slavoniji i u cijeloj kontinentalnoj Hrvatskoj, između ostalog dobro bi bilo da na neki način napravimo jedan, neću reći dogovor, nacionalni konsenzus ili kako god ga mi nazvali, pa za ljetnih mjeseci ako idemo prema moru, svi oni koji si to hvala Bogu mogu priuštiti, pa idemo naravno pozvati i naše sugrađane sa obale i ostale naravno da dođu da vide Baranju, da vide kutjevačke vinograde, da vide zagorske dvorce, da vide Plitvička jezera itd. Za Slavoniju u smislu regije kategorije, u smislu građana sugrađana i svega onoga mislim da ste i vi sami dobro prepoznali da je i u programu Vlade apsolutno prepoznata i projekt Slavonija 2020. koji znači usmjeravanje i velikog fokusa pojedinih tijela državne uprave prije svega neiskoristivosti europskih fondova, ali u nekim drugim elementima. U ovoj poreznoj reformi mislim da upravo segmenti gospodarstva Slavonije su prepoznati od poljoprivrednih proizvođača i ja ću istaknuti da po prvi puta praktički su imputi poljoprivredne proizvodnje idu na sniženu stopu PDV-a koja će sigurno olakšati poglavito onima koji nisu u sustavu PDV-a dakle onim malim poljoprivrednim proizvođačima snižavanje troškova. Da mi ne pobjegne vrijeme na vašu repliku, što se tiče poreza na nekretnine, ja prihvaćam vaše argumente ali su oni upravo uzeti u obzir. Dakle Udruga gradova i Udruga općina je sudjelovala između ostalog u ovom dijelu odnosno u simulacijama. Dakle kada govorimo o kriteriju dobi nije samo stvar kada je izgrađeno odnosno kada je zadnji puta adaptirano. Dakle može biti nekakav stan ili kuća izgrađena '56. ili '67. godine ali ako je adaptirana 2016. taj će se kriterij uzeti. Dakle simulacija i sve ono što je bilo rađeno na ovome jedinstvenom porezu na nekretnine je rađeno između ostalog dobrim dijelom naravno i u suglasju odnosno uzeli smo argumente i Udruge gradova i općina. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Mire Bulja. **Bulj,

Ministre, što se tiče lokalne samouprave, kazali ste Zakon o lokalnoj samoupravi tj. ove mjere i učinci biti za Vukovar i prvu skupinu za stanovnike tako i za jedinice lokalne samouprave, ali moramo biti svjesni da Zakon o regionalnom razvoju toga ste svjesni, a o tome smo i nedavno razgovarali gdje su bile skupine iz nerazvijenih krajeva koji nemaju nikakve poticaje, koji su izgubili zakonom iz 2014. sredstva sredstva koja su nepravedno oduzeta im zbog još uvijek nejasnih kriterija iz 2014. godine, 35 općina i gradova su ostali bez ikakvih sredstava. Činjenica da kompenzacijske mjere ni u ovoj godini nisu poduzete i da ta područja su nerazvijena. Interesiraju me efekti na te lokalne samouprave koje također izumiru kao Slavonija, koje također ostaju prazna područja, koji nemaju besplatne udžbenike, koji nemaju organizirane prijevoze, koji nemaju radna mjesta, a nalaze se u zaleđu priobalja. To je Lika, Gorski kotar, to je Zagorje, to je Dalmatinska zagora i zanimaju me efekti prema tim sredinama, lokalnim samoupravama, a poglavito da li će biti ikakve kompenzacijske mjere u ovoj godini jer jednostavno u Gorskom kotaru i tim područjima lokalne samouprave nema dovoljno sredstava za čišćenje snijega. I kratko, nije samo poljoprivreda nije samo turizam, turizam, nije dobro da iz Slavonije ljudi odlaze za vrijeme turističke sezone kao mladi u u priobalje. Trebali bi se baviti stočarstvom. Koji su efekti vaše reforme na konačan proizvod poljoprivrednih dobara u RH? Jel i turizam neće biti dobar ako ne spojimo plavu Jadran i zelenu Slavoniju. Hvala lijepa. Hvala. Odgovorit će poštovani ministar Zdravko Marić. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče. Dakle, također relevantna i važna tema koju sam i uvodno spomenuo, dakle od prvog trena, od prvog segmenta rada na ovoj poreznoj reformi vodili smo se između ostalog i načelima, odnosno održivosti ne samo državnih financija nego isto tako i financija lokalne samouprave, u konačnici to moram reći i iz perspektive ministra financija, odnosno funkcije ministra financija. Ona brojka o kojoj govorimo kada govorimo o deficitu državnog proračuna ili proračuna opće države ili o javnom dugu između ostalog podrazumijeva i lokalne proračune. Dakle, bilo bi kontraproduktivno i u konačnici neodgovorno da se zanemare ti proračuni u ovakvom jedinom velikom obuhvatnom procesu. rješenja o kojima vi pitate, odnosno dajete komentar sigurno da ćemo naći rješenje i pronašli smo rješenje, ponavljam još jedanput to je taj tzv. 16.-ti zakon koji će vrlo skoro također biti, odnosno tijekom sljedeće godine biti u saborskim klupama koji će, ja bih rekao za ubuduće gledano prije svega učiniti sustav puno jednostavnijim, puno transparentnijim i puno efikasnijim. Nažalost, mi ne možemo ispraviti sve nepravde i prošlost kao takvu promijeniti, točno ovo o čemu vi govorite, dakle sigurno da jedinice lokalne i područne samouprave poglavito sa ovih brdsko-planinskih područja, njih 35 koji su izašli iz te kategorizacije i pretrpjeli gubitak od 102 milijuna kuna što je za njih pojedinačno gledano i skupno zapravo veliki gubitak. Međutim, od danas na ubuduće sigurno da ovim zakonskim prijedlozima mi ćemo osigurati dakle da porez na dohodak bude u potpunosti prihod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Početna pretpostavka je omjer 80% gradovi i općine, 20% županije dok će za sve one jedinice koje su ispod određenih kriterija na kojima ćemo raditi i u okviru Zakona o regionalnom razvoju i tog indeksa razvijenosti odnosno ostalih kriterija koje ćemo utvrđivati izravno biti kompenzirane sa razine državnog proračuna iz tzv. fonda izravnanja. Dakle to je ono s čime ćemo osigurati fiskalnu održivost jedinica lokalne i područne samouprave ali ja ću ipak ovdje upozoriti i reći naravno na sve nas skupa da uz fiskalnu decentralizaciju nužno je paralelno voditi i funkcionalnu decentralizaciju. Hvala. Hvala. Sljedeća replika je poštovane zastupnice Marije Puh. Izvolite. Evo poštovani ministre nastavno i na ovu prošlu repliku, mene zanima, rekli ste da jedinica lokalne i regionalne samouprave planiraju proračun na razini prihoda koje su imale od dohotka u razini svoje 2016. godine, što je sa ovim jedinicama lokalne samouprave, odnosno općinama i gradovima koji su imali u 2016. godini pad proračuna od 50%? Znači to je riječ o općinama i gradovima koji su prije bili u sustavu brdsko-planinskom i ostali bez tog sustava. Znači u Krapinsko-zagorskoj županiji a općenito i u Varaždinskoj županiji postoji nekoliko općina i gradova. Najdrastičniji primjer je da je grad Lepoglava ostao bez prihoda od 56% izvornog proračuna, općina …/Govornik se ne razumije./… je 47% izvornog proračuna, to nisu male cifre. Na koji način da oni planiraju svoje proračune, na razini ovog malog proračuna iz 2016. godine ili na onoj prijašnjoj razini? I još jedno pitanje, rekli ste da ćete kompenzirati i obeštetiti izravnim transferima, znači jedinicama lokalne samouprave, na koji način mislite složiti kriterije, na koji način će to funkcionirati i koliko će to biti transparentno da se opet ne bi slučajno dogodilo da će određene općine i gradovi koje će imati podobno upravljanje dobiti obeštećenje a općine i gradovi koji možda i nisu njihovi načelnici i gradonačelnici prigodni neće dobiti obeštećenje. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovoriti će poštovani ministar financija. Uvažena zastupnice upravo vaš zadnji argument je jedan od ključnih razloga zašto idemo u ove promjene Zakona o financiranju, upravo ta netransparentnost i u konačnici nepravednost koja dovodi, ako gledate danas postojeći sustav kako Zakona o porezu na dohodak, tako i Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave. Hipotetski gledano ako uzmete pod navodnicima 100 i želite vratiti 100, iz današnjeg postojećeg sustava to je gotovo nemoguće, puno previše razlika u kategorizaciji između pojedinih jedinica, puno previše kompleksnosti u samom sustavu poreza na dohodak koji onemogućuje da upravo postignete ovaj efekt o kojemu govorite. Pa između ostalog i ovo što je uvaženi zastupnik Bulj a i vi sami apostrofirali upravo je rezultat takvog postojećeg zakonodavnog sustava ta nepravda koju su pretrpjeli ovih 35 jedinica na brdsko-planinskim područjima jer je njima tih 120 milijuna kuna pod navodnicima uzeto. Dakle ostali su bez tog ali tih 102 milijuna nije u konačnici završilo u državnom proračunu nego je bilo raspoređeno drugim jedinicama lokalne i područne samouprave koje naravno obzirom da su nešto dobili su se malo utišale i umirile za razliku od onih koji kada gube dignu svoj glas. Upravo zato idemo u izmjene ovog zakonskog okvira i upravo zato stalno apostrofiramo da treba zagovarati jednostavnija, pravednija i transparentnija rješenja jer ona u konačnici neće rezultirati i dovoditi do ovakvih situacija o kojima mi govorimo. Mi možda samo, kada ste već spomenuli naravno i Krapinsko-zagorsku a uvaženi zastupnik je spominjao između ostalog i Slavoniju i poljoprivredni kraj i ovaj koncept o kojemu govorimo povezivanje plave i zelene Hrvatske. To nije prvi koncept koji, odnosno mi nećemo biti prva Vlada koja ćemo ga kao takvoga propagirati i predlagati duboko uvjeren i vjerujem u to da ćemo biti prva Vlada koja će to uspjeti u konačnici i provesti. Jer neosporno je da potencijal hrvatskog kontinenta a i dijela naravno obale koji se bavi poljoprivredom dodatno potpomognut sa prehrambenom industrijom sigurno mora imati svoju ulaznicu prema našem turističkom sektoru. Isto tako kada govorimo o sektoru, odnosno djelokrugu ulaganja u turizmu sigurno tu nešto građevinska industrija treba reći svoje. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je poštovane zastupnice Marte luc-Polanc. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Ministar financija ovu svoju reformu navodi kao reformu koja je gospodarski poticajna, koja će potaći jedan snažan gospodarski razvoj. Međutim, ja se ne mogu oteti dojmu da se ovdje više radi o izmjeni ili donošenju određenog skupa zakona koji su doneseni isključivo u Ministarstvu financija. Dakle ovu reformu ja doživljavam kao nešto što je ministar financija samoinicijativno sastavio i predstavio novoformiranoj Vladi i ti novi ministri, htjeli ne htjeli oni su bili prisiljeni prihvatiti jedino zbog pritisaka javnosti su se pojedine onda stavke mijenjale ali u globalu reforma ide onako kako je zamišljena u Ministarstvu financija. Tako da meni i dalje nije jasno kako će ova reforma imati učinak na industrijsku proizvodnju a znao da jedan snažni gospodarski razvoj države ovisi o industrijskoj proizvodnji, a s druge strane je reforma pogubna za turizam. Dakle, očito je da tu nije bilo koordinacije u Vladi između Ministarstva Ministarstva turizma, Ministarstva gospodarstva i ostalih ministarstava. To je pod broj jedan. Broj dva, socijalna komponenta ove reforme je vrlo upitna jer mi ne vidimo na koji način se ova socijalna reforma referira odnosno pomaže građanima sa manjim prihodima. Evo ja osobno isto dolazim iz Slavonije, iz Brodsko-podravske županije pa sad mi nije jasno kako ministar i na koji način smatra da je tu socijalno zaštitio one građane sa malim prihodima kad s jedne strane se ova reforma uopće ne dotiče 900 tisuća stanovnika to su oni koji imaju prihode ispod 5 tisuća kuna. S druge strane ostavio im je opću stopu PDV-a neizmijenjenu. Dakle troškovi života su ostali jednaki a onda se ide još dalje da se ukida čak i oslobođenje za prvu nekretninu koju su koristili znači te mlade obitelji i obitelji sa nižim prihodima. i dalje smatram da ova reforma će poticati znači razvoj onih razvijenijih i bogatih krajeva a oni siromašni krajevi njih se reforma neće doticati. Zahvaljujem. Odgovorit će uvaženi ministar financija. **Marić, Zdravko** Evo hvala lijepo naravno na komentaru, odnosno replici. Nikoga naravno nisam prisiljavao, nisam baš ni te konstitucije, ni tih mogućnosti da nekoga prisilim da nešto prihvati ili ne prihvati. Vlada kao kolektivno tijelo raspravljala o ovom paketu zakona i mi smo ga donijeli, usvojili i stavili pred vas na klupe. Što se tiče makroekonomskih i socijalnih efekata odnosno mislim da sam ih pobrojao uvodno, ali dozvolite i u ovom kratkom odgovoru na repliku da opet pobrojim dakle neosporno je analiziraju i identificirajući stanje u kojem se nalazimo dakle visoko porezno rasterećenje opet uzevši u obzir i neka iskustva drugih zemalja i naša vlastita iskustva. Između ostalog ja ću reći da ste i za vrijeme vašeg mandata vi sami vidjeli koji su efekti kada dolazi do određenog poreznog rasterećenja. Sigurno da su pozitivni na gospodarske tijekove. I tome je zapravo ključ ove cjelokupne reforme. U isto vrijeme ja nikako ne bi zanemario socijalne efekte ove reforme. Vi napominjete da tih 915 tisuća, da u okviru Zakona o porezu na dohodak obzirom da oni niti nisu u škarama poreza na dohodak. A u konačnici Zakon o porezu na dohodak niti nije taj pravni akti koji definira tko koliku plaću ima, on definira od vaše bruto plaće koliko država usteže poreza odnosno lokalna samouprava prireza. I posljedično imamo izračun naravno neto plaće. Ali sigurno i ove zakonske promjene, ja sam ja sam jako uvjeren da će i socijalni partneri kako poslodavci, naravno i sindikati prepoznati da je dobra polazišna osnova za konstruktivni dijalog prije svega u okviru gospodarsko socijalnog vijeća između ostalog i na temu minimalne plaće odnosno minimalnog dohotka koji će u konačnici značiti i poboljšanje socijalnog standarda ovih sa sa najnižim dohodcima. S druge strane tu je naravno i ovaj element u kojemu spominjete ukidanje ove olakšice. Ja ponavljam da je ta olakšica od 1.1.2015. bila u mogućnosti biti iskorištena samo za nabavu novih nekretnina. Međutim, za ovaj način sa snižavanjem stope napravljena je jedna blaga korekcija ili kompenzacija a doći će još jedna puno jača kompenzacija a to je nešto što će i kolega Kuščević ministar graditeljstva u okviru svog resora predložiti Vladi a odnosit će se na subvencioniranje djela kamata upravo za nabavku odnosno kupnju prve nekretnine. Dakle sigurno da mlade obitelji koje razmišljaju i računaju naravno za zasnivanje svog, i rješavanju svog prvog stambenog pitanje nećemo zanemariti. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća replika je uvaženog zastupnika Darka Milinovića. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Treba odati priznanje ministru i njegovom timu jer ovo je sigurno najcjelovitija reforma poreznog sustava od kad je Hrvatske države ukoliko izuzmemo uvođenje PDV-a u porezni sustav 90.tih godina. Mislim da je ovo jedan i silan ili dobra poruka svim onima koji namjeravaju ulagati u RH da će porezni sustav što je vrlo bitno za njih biti stabilan i da se neće mijenjati u iduće 4 godine, a ne da imamo situaciju kao u protekle 4 godine SDP-ove vlade kada smo imali 48 promjena poreznog sustava, to znači jednom mjesečno se mijenjao porezni sustav i to je bila poruka ulagačima nemojte ulagati ovdje i investitorima jer ne znate kakav vas porez čeka u siječnju, a kakav u veljači. Cjelovita reforma kakva je najavljena prvotno imala je neto efekt negdje oko 2 milijarde kuna. Došlo je do određenih promjena gdje je i za pohvaliti, zaštitili smo one najsiromašnije. I zanima me koliki je sada neto efekt porezne reforme s obzirom na određene promjene? Gospić ovom poreznom reformom u startu gubi negdje oko 6,5 milijuna kuna. Efekti nadopune su oko 1,5 milijun. Dakle u startu će biti negdje minusa oko 4, 5 milijuna kuna ali dobro je da ste s ove govornice rekli da će to biti transfer iz državnog proračuna. Gradovi i općine još imaju mehanizme kroz prireze da nadoknade određene nedostatke ili deficite ali što je sa županijama jel i one nešto gube ovom reformom a imaju manju mogućnost povećanja svojih vlastitih prihoda. što vas se, čime ste se vodili kada ste smanjivali 50% doprinosa na tzv. drugi posao? Tu će mirovinski sustav izgubiti 13 milijuna kuna, zdravstveni sustav 25 milijuna kuna, mirovinskom sustavu nedostaje 17 milijardi, zdravstvenom sustavu 2 milijarde na godišnjoj razini i svaka kuna u mirovinskom i zdravstvenom sustavu je zlatna kuna. Evo hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će poštovani ministar financija. Izvolite. **Marić, Hvala lijepo. Dakle, cjelovita reforma kako ste i vi prepoznali ove korekcije koje su se dogodile dakle u odnosu na prvotni prijedlog svih 15 zakonskih propisa zapravo znači samo korekciju u sustavu poreza na dodanu vrijednost. Dakle ja bih rekao u ukupnom prijedlogu to je nekih 5 do 10%, dakle nije bilo nekog većeg odstupanja. I sve te promjene koje su se dogodile i korekcije prije konačnog slanja odnosno slanja ovih prijedloga u Hrvatski sabor su imale efekt u 2018. Dakle, ovaj neto efekt od 2 milijarde kuna, odnosno 2 i pol ako izuzmete strance u Hrvatskoj i dalje ostaje za 2017. Međutim, sada 2018. ukupni efekt je što se tiče rasterećenja građana i poduzetnika niži, odnosno što se tiče državnog proračuna manje da tako kažem bolan. Ukupni efekt 2018. se kreće u odnosu između recimo 500 do 800 milijuna kuna. E sad ovo što ste između ostaloga zadnje rekli probat ću u minuti objasniti kategoriju drugog dohotka. Dakle, u ovom trenutku u Hrvatskoj postoje 4 različite kategorije naših građana koje ostvaruju tzv. drugi dohodak. Drugi dohodak je inače poslije dohotka od nesamostalnog rada najizdašniji segment poreza na dohodak. Prva kategorija koja na drugi dohodak puno mirovinsko zdravstveno, puni porez i prirez. Druga su umirovljenici koji ne plaćaju ni mirovinsko ni zdravstveno, plaćaju porez i prirez u punom obliku. Autorski honorari ni plaćaju, ni mirovinsko ni zdravstvo, imaju 30% umanjenje poreza i prireza, te umjetnici i slične djelatnosti koje ni mirovinsko, ni zdravstveno i imaju 55% umanjenje poreza i prireza. Mi sada iz segmenta kako porezne, tako i socijalne i ukupne ekonomske pravednosti za sve uvodimo obvezu plaćanja mirovinskog i zdravstvenog. Ali želimo iznivelirati tako da i ona prva kategorija koji do sada su plaćali i plaćaju i dalje pune iznose svi se poravnavaju upravo na ovih 50% mirovinskog, odnosno zdravstvenog osiguranja. Gledamo iz te perspektive, to su ipak ljudi koji su ulagali naravno u svoje znanje, sve skupa kategorije i kroz kategoriju drugog dohotka ostvaruju određene primitke, da stimuliramo njihovu aktivnost i dalje. Ali u isto vrijeme naravno ponavljam još jedanput, jer prva kategorija o kojoj sam govorio na 100 kuna neto dohotka je do sada plaćala 99,65 davanja. Dakle, gotovo dvostruko više. Dok ona zadnja kategorija je na 100 kuna neto dohotka plaćala 14 i pol kuna. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Josipa Borića. Izvolite. **Borić, Josip Mi već mjesec dana više-manje u javnosti se govori o poreznoj reformi i ono što vidimo stručna javnost je dala pozitivnu ocjenu na ovu cjelokupnu reformu, socijalni partneri također. I sad smo na polju politike. To evo danas kreću u Hrvatskom saboru, ali vidjeli smo to i u proteklih 20-tak dana. Čuli smo iz jedne oporbene stranke jasnu poruku srušit ćemo poreznu reformu Hrvatske demokratske zajednice. I ciljem tim u javnosti i u medijima pojavljivale su se određene informacije, dezinformacije sa ciljem da nekoga prestraše, da imamo nekakva lažna predviđanja itd. Te vas ja stoga molim da nam sada ovdje jasno kažete hoće li radi ove porezne reforme poskupjeti u Hrvatskoj kruh, mlijeko i lijekovi? Drugo pitanje, koliko su banke do sada u protekle dvije godine otpisale loših kredita o kojima ste danas govorili temeljem SDP-ovih izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit. Taj zakon izmijenio je ministar ja mislim Linić i njegov zamjenik tada gospodin Lalovac. Znači, proteklo je dvije godine. Koliko se otpisalo tih loših kredita u proteklih dvije godine. I ono što je dosta važno koliki je učinak na konkurentnost ostvarila snižena među stopa na ugostiteljske djelatnosti, s obzirom da smo čuli informacije da su cijene u tom sektoru ostale ili iste ili su povećane u protekle dvije godine. Čisto da raščistimo i da nam kažete jasne poruke kako bi hrvatski građani koji mi i danas prilaze i kažu pa zašto poskupljujete mlijeko, lijekove, kruh bili na čistome i da svi znamo što se s time događa i da s time onda završimo. Hvala. Odgovorit će poštovani ministar financija Zdravko Marić. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče, dakle kratak odgovor na pitanje hoće li poskupiti kruh i mlijeko. Odgovor je vrlo jasan ne. Da je došlo do onih nekih drugih još korekcija koje smo predlagali ja bih i dalje poglavito za segment kruha također odgovorio ne. Jer opet ponavljam gledano sveobuhvatnost, cjelovitost, reforme opet ponavljam i za te proizvođače imamo na strani inputa značajno pojeftinjenje i općenito snižavanje ukupnih troškova i umanjenje razloga da dođe do ikakvih poskupljenja. Dakle, opet ponavljam o ukupnom efektu porezne reforme već u 2017. godini od 2 milijardi kuna koju smo nastojali što pravednije i na što uravnoteženiji način raspodijeliti među hrvatskim građanima i poduzetnicima. Što se tiče pitanja koje ste rekli vezano za otpis potraživanja banaka, odnosno dugovanja poduzetnika. Evo mislim da i iz toga što ste vi naveli zapravo se prepoznaje i ja sam siguran da će se i konstruktivna rasprava koja će se voditi u tom dijelu prepoznati. To su bili napori i namjere i između ostalog i pretprošle Vlade poglavito u segmentu kreditiranja u švicarskim francima. Mi smo zabilježili, dakle u današnjem trenutku sa stanjem 30.6. ukupni iznos loših kredita vam se kreće na razini od oko 40 milijardi kuna što je u odnosu na 265 milijardi kuna ukupnih kredita negdje oko 16%. Vidljiv je blagi, blago smanjenje kako u postotnom, tako i u nominalnom iznosu. Dakle, kao posljedica i tog Zakona o potrošačkom kreditiranju gdje je također prepoznat ovaj institut da se bankama omogući, odnosno kreditnim institucijama omogući otpis potraživanja prema dužnicima u tom slučaju samo i isključivo švicarskih franaka, u švicarskom franku. A mi ovdje sada predlažemo zapravo i mogućnost konačnog otpisa ne samo za kredite u švicarskim francima, nego i u eurskim i kunskim i ostalim drugim kreditima. Ali opet ponavljam i na tome ću stalno inzistirati kako je otpis potraživanja banaka isto tako treba promatrati i otpis dugovanja naših građana i poduzetnika. I vrlo kratko obzirom da mi vrijeme istječe. Što se tiče ugostiteljstva, rekao sam još jedanput bez namjere da kritiziram i da kažem da su bile loše namjere sa snižavanjem stopa ugostiteljstvu. Mislim da je to isto jedan od primjera u kojem nismo vidjeli baš puni efekt tog snižavanja. To je jedna od referenci i na prvu repliku od uvaženog zastupnika Sinčića, gdje vi ipak u konačnici baš i ne možete sto postotno garantirati da će doći do cijena. Ali kada imate ovakav jedan cjeloviti paket, onda ipak imate puno jače argumente i alate u rukama da to toga dođe. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Željka Lackovića. Zahvaljujem predsjedniče. Dakle, cijenjeni ministre. Nadam se da ste svjesni iako vjerojatno niste imali sve pokazatelje da ste ovim zakonskim prijedlozima skrojili gaće svim jedinicama lokalne samouprave da uopće ih niste sagledali u njihovim obvezama i dužnostima koje moraju vršiti prema svojim građanima. Ono što ste vi ostavili građanima da potroše vi ste uzeli ili dijelom iz prihoda državnog proračuna ili iz lokalnog proračuna. Mi nismo čuli ovdje koliko je to oslobođenja plaćanja poreza na dohodak predstavlja gubitak za državni proračun, a koliko za lokalni. Al kad uzmete plaće koje su uplaćuju koje su obuhvaćene ovim zakonom, onda ćete vidjeti da država gotovo ništa ne gubi jer je ona u velikom dijelu za sve javne službenike i državne dužnosnike u obvezi plaćati upravo te poreze. Mene bi interesirao taj podatak iako pozdravljam pokušaj bilo kakvog donošenja povoljnijih zakonskih prijedloga. Postoji jedna situacija gdje gradovi mogu to nadoknaditi, ne ne ovako kako vi kažete da ćete vi donirati, nego dižući uvodeći prirez, ali isto tako gradovi mogu ići i u jedan, ajmo ga nazvati razrez. Mi smo htjeli prije nego što ste vi smanjili porez na dobit odnosno sada na niže stope koje predstavljaju osnovicu za obračun onih 12% poreza na dohodak s osnova kapitala, smanjiti odnosno ukinuti na području našeg rada ne bi li privukli poduzetnike jer niti u Ministarstvu financija niti u Riznici nismo mogli dobiti podatak koji je to iznos tog poreza koji su obveznici i koji će to platiti. E sada ako mi nismo kao gradovi mogli dobiti taj podatak, mene interesira zbog čega vi uvodite jednu strašnu kategoriju u članku 114. stavku 1. da ćete imati pravo uvida u podatke i u promete tekućih i štednih uloga fizičkih osoba vlasnika poslovnih udjela i poduzetnika. Dakle da li mi ne vjerujemo svojim poduzetnicima i njima poruka, dižite novce jel ćete se izložiti jednom tijelu koje nema nikakav nadzor niti posebno tijelo da nazire

Svi mi dolazimo naravno iz nekakve lokalne samouprave, neki od nas možda više ili manje radili i sudjelovali u funkcioniranju financija. Dakle od početka govorimo i to ponavljam opet jasno, sav teret porezne reforme ide na teret državnog proračuna. Dakle ukupni efekt ovih predloženih izmjena u Zakonu o porezu na dohodak vam je u rangu na 2017. godini na godišnjoj razini između milijardu i 400 milijuna i milijardu i 500, dakle sav taj teret će snositi državni proračun. Opet ponavljam, obzirom na kratkoću roka, a u skladu sa dogovorim i sa Udrugom gradova, općina i županija mi ćemo sa Zakonom o financiranju koji će ja se iskreno nadam i duboko vjerujem trajnije riješiti pitanje i problematiku fiskalne održivosti jedinice lokalne (regionalne) i područne samouprave i riješiti to pitanje financiranje i za 2017. napraviti jedno prijelazno rješenje gdje će se izravnim transferima iz državnog proračuna kompenzirati jedinice lokalne samouprave za iste one iznose za koje je to „uzeto“. Dakle temeljem proračuna 2016., ali uzimajući u obzir ovo što smo malo prije čuli i neke specifičnosti 2016. poglavito za brdsko-planinska područja. Ti transferi iz državnog proračuna neće biti tretirani kao do sada što su tretirani transferi, dakle neće ulaziti u one omjere odnosno tretirat će se kao izvorni prihod jedinica lokalne i područne samouprave, dakle neće biti nekakvog dodatnog efekta negativnog odnosno pritiska na te iste proračune. Međutim dozvolite samo u zadnjih 30 sekundi da odgovorim, ove godine unatoč svim tim promjenama koje su se dogodile i kada se zadnji puta mijenjao Zakon o porezu na dohodak, kada se dizao neoporezivi dio za 400 kuna, a nije došlo do kompenzirajućih mjera za jedinice lokalne (regionalne) i područne samouprave vi danas imate situaciju da u prvih devet mjeseci ukupni rezultat svih jedinice lokalne (regionalne) i područne samouprave, naravno da ima razlika među njima, je suficit njihovih proračuna od milijardu i 600 milijuna kuna. Dakle ponavljam još jedanput, mislim da se za problematiku jedinice lokalne (regionalne) i područne samouprave uz fiskalnu treba voditi načelima funkcionalne decentralizacije.

Naime, kada se malo odmaknete i pogledate veliku sliku ove reforme, mogli bi se u konačnici s ovim finalnim prijedlogom okarakterizirati kao reformu koja ipak preferira banke, korporacije, ja bih rekao jedan mali dio plaćenijih zaposlenih ljudi naših građana i jedan vrlo mali dio umirovljenika sa najvišim mirovinama koji će nešto malo profitirati iz ove reforme. Ono što mene posebno interesira jeste vaše odustajanje od smanjenja opće stope PDV-a i naravno pitanje koje sam i jučer na odboru problematizirao u kojoj mjeri i koliko je to vezano za činjenicu da se ušlo u ovaj projekt priznavanja otpisa potraživanja bankama za nenaplaćene kredite ili za nenaplative kredite jer po svemu taj potez bi trebao financijski biti vrlo značajan. Sami ste spomenuli da je riječ o 40 milijardi kuna nekakvih potencijalnih otpisa, otpisa, naravno to sve neće biti u računici, ali kada gledate u jednom ekstremnom slučaju da je sve to nešto što će se otpisati i eventualno porezno priznati u slučaju obračuna poreza na dobit, to vam ispada ugrubo i maksimalno osam milijardi kuna. nešto što je vrlo blizu ili slično onome što se očekuje da je tužba banaka za odštetu kod slučaja švicarskoga franka. Ja sam vas to pitao, vi ste dali jedan onako neodređen do kraja odgovor na to pitanje, dakle u kojoj mjeri je to vezano na slučaj švicarskog franka i moguće tužbe banaka. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče. Evo jučer smo u okviru Odbora za financije i državni proračun vodili raspravu pa da ju sada još jedanput utvrdimo. Dakle u ovom zakonskom prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o porezu na dodanu vrijednost u ovom trenutku nije predviđena ta opcija da se snižava opća stopa sa 25 na 24, međutim to ne isključuje da će se u tijeku trajanja mandata do toga doći. Ja ću se osobno kao ministar financija zalagati za to jer smatram da i iskustva nekih drugih zemalja bez obzira što mi gledamo da je to samo jedan postotno smanjenje opće stope poreza na dodanu vrijednost, ali ipak ima jako puno efekata na brojne proizvode i usluge koje su naravno u sustavu PDV-a i iskustva nekih drugih zemalja vrlo jasno pokazuju i pozitivne efekte toga. Dakle, naravno u skladu sa ekonomskim, fiskalnim mogućnostima i o toj mjeri ćemo kao takvoj razmišljati i sigurno je da neće ona kao takva biti trajno odgođena. Što se tiče problematike otpisa potraživanja, da naravno vi ističete, nazovimo tako ekstremni slučaj. Međutim, danas u ovom trenutku, dakle banke imaju toliki iznos potraživanja, u isto vrijeme naši građani i poduzetnici toliki iznos dugovanja dugovanja prema njima. Ako se stvari ne pokrenu, a to vi također dobro znate jer ponavljam još jedanput, te izmjene koje su bile, baš u segmentu poglavito, odnosno samo isključivo kredite u švicarskim francima su polučile neke pozitivne rezultate jer su ne samo smanjivanja ta potraživanja banaka nego i dugovanja građana i poduzetnika. E sada, o fiskalnim efektima, teško je tu govoriti zato što u ovom trenutku ako banke ne otpisuju onda u isto vrijeme niti ne knjiže prihode odnosno ne stvaraju poreznu obvezu. Drugim riječima mi govorimo o potencijalnim prihodima državnog proračuna koji bi se dogodili ako bi banke napravile prema postojećim zakonskim propisima a evidentno je da do toga ne dolazi i imamo praktički blokadu sustava gdje banke zadržavaju svoja potraživanja a nažalost građani i poduzetnici ostaju pod teretom tih dugovanja, ostaju u blokadama i ne mogu dalje normalno funkcionirati, odnosno ne mogu se maknuti od tih uzda, tih dugova. U isto vrijeme, sa olakšavanjem tih odredbi, odnosno sa omogućavanjem tog otpisa, kako potraživanje i dugovanja, opet stvaram i ponavljam još jedanput, stvaramo mogućnost da se banke konačno bave sa onim poslom koji zapravo i jesu u Hrvatskoj a to je odobravanje novih i svježih kredita i da ta likvidnost koju imaju bude usmjerena prema hrvatskim građanima i poduzetnicima. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Miroslava Šimića. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, poštovani ministre financija. S obzirom da sam zadnji sa replikama na neke stvari ste odgovorili posebno u ovom vašem zadnjem izlaganju ali svejedno bih htio jedan dio pitanja ponoviti, ako u nekim stvarima možete biti malo konkretniji ili bar pokušati dati određenu procjenu. Što se tiče mene osobno, pa i nas kolega iz MOST-a, mi naravno kao dio vladajuće većine podržavamo namjeru Vlade da kroz pomoć kreditnim institucijama, kroz olakšice u porezu na dobit pomognemo ustvari našim građanima. Ono što bi voljeli znati, nekakvu procjenu efekta o kojoj ste i malo prije pričali i voljeli bi znati kolika je mogućnost utjecaja ili kontrole, postoji li ona uopće u ponašanju banaka u ovim konkretnim slučajevima jer se bojimo da će doći do toga da će banke jednostavno otpisivati one dugove za koje znaju da su potpuno nenaplativi u smislu pojedinih trgovačkih društava koje više faktički uopće ne postoje dok će teret nad građanima i dalje ostati. Pa evo pitanje je na koji način država tu misli utjecati. I druga stvar koja se tiče jedinica lokalne samouprave, drago nam je da se Vlada odlučila na to da jedinicama lokalne samouprave u 2017. godini kompenzira taj gubitak. Čuo sam koliko sam shvatio da će to ovisiti o prihodima u 2016. E sada me samo zanima jeste li razmišljali kojim tempom bi išli onda ti transferi jer pretpostavljam da će se raditi na temelju izvještaja o izvršenju proračuna koji dolaze negdje sredinom godine pa me zanima kada bi onda jedinice lokalne samouprave mogle očekivati izvršenje te pomoći. Hvala lijepa. Hvala. Odgovoriti će uvaženi ministar financija. Izvolite. **Marić, Zdravko** Evo hvala lijepo. Možete računati, mislim da je to već, ne da mislim nego je već u ovom zakonskom prijedlogu Zakona o porezu na dobit u navedenom članku a u nekom od podstavaka zapravo definirano da ćemo naravno od banaka tražiti dodatno izvještaje koji će nam podastrijeti dokaze i pokazatelje tih nenaplativih kredita sa stanjem 31.12.2015. kao i sve ono što je prateće uz to potrebno da bi se cijeli proces na onaj način koji treba. I sigurno da ćemo mi kao Ministarstvo financija i kao vlasti koje su za to odgovorne kontrolirati taj postupak i u konačnici spriječiti bilo kakve potencijalne ili možebitne zlouporabe. Ali u konačnici naravno kao mogućnost i kao opcija daje se bankama. Opet ponavljam, ono što je ključno i sigurno da je relevantan ovaj vaš argument koji spominjete da će i banke naravno potencijalno u tom procesu ići selektivno i sigurno gledati one elemente kojima je zaista jako teško bilo kakva naplata. Ali opet ponavljam, dakle koliko je i njima tako teška naplata tako isto tako i ljudima, odnosno građanima i poduzetnicima koji imaju ta dugovanja je isto teško to sve u konačnici isporučiti. Što se tiče kompenzirajućih mjera za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave to će biti praktički operativno razrađeno na mjesečnoj razini sve u okviru naravno ovog zakonskog prijedlog odnosno Zakona o izvršavanju državnog proračuna za 2017. s kojim ćemo doći pred vas u roku sljedećih 3 do 4 tjedna i kojima ćemo zapravo pobliže objasniti ovo sve skupa a u isto vrijeme naravno biti maksimalno na dispoziciji u lokalnoj samoupravi što inače i jesmo da i u okviru i u tijeku godine naravno po potrebi reagiramo. Ja moram i ovim putem istaknuti, vi se svi dobro sjećate da je ovo bila prva u kojoj su se povrati poreza vodili i radili elektroničkim putem, odnosno prvi puta smjer porezna uprava prema građanima u odnosu dosadašnje. Mi smo se ispričali, ja ću i ovu priliku iskoristiti da se ispričam što smo ove godine kasnili sa tim povratima, a poglavito je uz građane koji su naravno taj povrat, imali pravo na taj povrat bilo zapravo na neki način i likvidno, odnosno gledano izazovno za pojedine jedinice lokalne i područne samouprave. Ali našli smo način u konačnici ipak njihovi proračuni nisu toliko pretrpjeli, odnosno nisu uopće ali likvid, odnosno gledano mislim da smo uspjeli i kroz tu neku aktivnu komunikaciju naći. Tako će biti i slučaj sa 2017. a opet ponavljam za daljnje godine zagovaramo i imati ćemo jedno ipak puno bolje, kvalitetnije, pravednije i sustavnije rješenje. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Zdravka Ronka. Izvolite. **Ronko, Zdravko (SDP)** Hvala lijepo. Poštovani ministre, dio moje replike je negdje već sadržajno apsorbiran u prethodnima evo osvrnuti ću se samo na dva momenta. Ovdje spominjete promjenu unutarnjeg ustrojstva porezne uprave, smatrate da je ovaj horizontalni pristup koji je bio i okrupnjavanje da nije dalo baš dobre rezultate kroz ove dvije godine, pa skoro i složiti ću se s vama. Međutim, postavljam jedno pitanje vezano za ovo što ste naglasili da će se područni uredi ustrojavati u pravilu u županijama. Htio bi da nam to pojasnite ili da meni to pojasnite šta to znači u pravilu u županijama jer se bojim da će pojedine županije opet ostati van svoje funkcije na području poreza odnosno porezne uprave na području pojedine županije. I drugo, u kojim rokovima to smatrate da će biti odnosno da će se taj ustroj promijeniti? I drugo što sam htio reći ili pitati samostalna služba za otkrivanje poreznih prijevara tzv. USKOK, kažete da ga podižete na višu razinu, on je dosad bio pod ingerencijom ministra a sada koliko vidim ide pod ingerenciju pomoćnika ravnatelja porezne uprave. Nisam siguran da je to viša razina, znam da ćete možda mi i spomenuti kako će sada moći donositi i pojedine upravne akte ali mislim da je se USKOK jako dobro pokazao kao onaj koji je to otkrio, detektirao i proslijedio dalje da on ne bi trebao možda dalje donositi ikakve akte. Hvala lijepo. Hvala. Odgovorit će uvaženi Zdravko Marić. Izvolite. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Dakle što se tiče unutarnjeg ustrojstva, organizacije porezne uprave kako sam već rekao uvodno i kao je prijedlogom ovog zakonskog rješenja a možete računati ovdje su, inače nisam predstavio na početku ali moje kolege i pomoćnik ministra odnosno ravnatelj porezne uprave, pomoćnik ministra ravnatelj carinske uprave te njihovi zamjenici i pomoćnici, naravno i čitav niz ljudi koji su sudjelovali u ovoj poreznoj reformi i paketu reformi. Jedan od ključnih izazova za nas pod pretpostavkom naravno da Hrvatski sabor izglasa i da sve stupi na snagu ovom poreznom reformom između ostalog oslobađaju se ne samo hrvatski građani i poduzetnici u smislu poreznog terete, ali se oslobađaju i kapacitet porezne uprave koje mi onda, na nama stoji odgovornost da ih adekvatno ustrojimo odnosno organiziramo sukladno našim naravno analizama odnosno onome što u konačnici smatramo da je najbolje kako bi u konačnici kako vi spominjete bilo na županijskoj ili nekim regionalnim razinama isporučivali najbolje rezultate. Jer to je između ostalog sukus ove porezne reforme. Ti oslobođeni kapaciteti da budu usmjereni zaista tamo gdje treba. Vi i sami dobro znate problematika vam je krajnje poznata da danas imate pojedine ispostave porezne uprave koje ne znam 70% svoga radnog vremena potroše na obradu poreznih prijava, dohotka, porez na promet nekretnina i slično. Dakle, to su ipak neke suboptimalne, ja bi ih nazvalo tako alokacije resursa i vremena. Što se tiče samostalne službe za otkrivanje poreznih prijevara uvodno sam, odnosno jednu od replika sam rekao, dakle ona je danas u hijerarhijskoj strukturi pri ministra financija odnosno pri Ministarstvu financija ona ide u hijerarhijskoj strukturi Ministarstva financija po nama i na jednu stepenicu više, poglavito ako se uzme i usporedba sa njegovim pandanom u Ministarstvu unutarnjih poslova. Podsjetit ću da postoji i policijski USKOK koji također nije pri ministru unutarnjih poslova nego u okviru ravnateljstva policije, u okviru uprave za kriminalitet. Dakle jednu stepenicu ispod ove koju mi predlažemo. Čelna osoba samostalne službe za otkrivanje poreznih prijevara ili kolokvijalno kako ga zovete porezni USKOK će ujedno prema novoj sistematizaciji i ustroju biti i pomoćnik ravnatelja. Dakle imate će u hijerarhijskoj strukturi i neke veće ovlasti, a opet ponavljam uz ovo spomenuto organizacijsko poboljšanje sigurno će po potrebi doći i do kadrovskog I dozvolite mi, znam da sam prekoračio ali samo da kažem još jednu kratku stvara, kada govorimo o horizontalnom povezivanju, dakle nije samostalna služba za otkrivanje poreznih prijevara jedina koja se bavi takvim oblikom. Uz poreznu i carinsku u Ministarstvu financija postoji i financijski inspektorat. Postoji između ostalog Ured za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma. Taj ured samo za jednu informaciju na godišnjoj razini 2,2 milijarde kuna sumnjivih transakcija prijavljuje u zadnjih 10 godina tijelima kaznenog progona RH. Dakle rade svoj posao, ne samo samostalna služba za otkrivanje poreznih prijevara nego i sve institucije i ustrojstvene jedinice Ministarstva financija. Hvala. I zadnja replika je uvaženog zastupnika Nenada Stazića. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Kažete ministre da ova vaša reforma ima dvije karakteristike bitne. Da je ona na dobrobit građana i da se njome ispravljaju neke stare nepravde. Ja u tome vidim određeni cinizam. Vi građanima otežavate i još im tvrdite da je to za njih jako dobro. Objasnit ću vam to samo na tri primjera, a ima ih više ali ne stigne u repliku stat više od tri. Najprije ukidate nultu stopu poreza za kupnju prve nekretnine i tvrdite da je to dobro za mlade obitelji. Dosad nisu plaćali nikakav porez kad su kupovali prvu nekretninu sad će morati plaćati 4% i vi tvrdite da je to za njih super. Pa da mi onda objasnite kako je to bolje kad će morati plaćati 4% skuplju nekretninu a taj porez, ta olakšica je uvedena zbog njih zato da se lakše skuće da mogu početi obiteljski život, da mogu rađati djecu. Drugo, povećavate PDV za ugostitelje. Oni će povećati cijene šta će drugo. Vi kažete ovdje pa nije stranim turistima kad dolaze, pa ne gledaju oni koliki je PDV u turizmu u nekoj državi oni dolaze bez obzira na to. Pa šta me briga za njih. Ja govorim o našim građanima, njima će turistička usluga biti skuplja, za njih će turistička usluga biti nedostupnija. Pa kako im tvrdite da je to za njih bolje, da mi to objasnite samo tu logiku. Treće, ukidate porezne olakšicu za … dobit. Dajte mi molim vas navedite razlog? To je uvedeno sa razlogom da korporacije ne bi zadržavale dobit nego da bi ju … da bi se otvarala nova radna mjesta. Pa kakav je interes nezaposlenih da vi sada štitite interes korporacija i da kažete da, da gledajte u mom ministarstvom interesu je da korporacija zadrži tu dobit. Ne daj Bože da ju reinvestiraju, ne daj Bože da otvaraju nova radna mjesta, ajte to objasnite nezaposlenima. Hvala. Hvala. Odgovorit će uvaženi ministar financija Zdravko Marić. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Dakle mislim, ne da mislim nego sam siguran da nikad nisam rekao da je ukidanje olakšice za prvu nekretninu neka super mjera za mlade obitelji nego sam rekao da je to mjera koja zapravo ujednačava tretman rabljenih i novih nekretnina obzirom da danas imate tu razlikovnost da više ne postoji od 1.1.2015. mogućnost korištenja olakšice za nabavu novih nekretnina jer su u sustavu PDV-a. Dakle, nisam ja to smislio, to je naravno uskladba naša sa Europskom unijom. Ali isto tako sam rekao da za mlade obitelji i sad sam napomenuo pa ću ponoviti još jedanput između ostalog u paketu mjera koji ne obuhvaćaju ove porezne izmjene će doći između ostalog i mjere koje će olakšati njihovo dobivanje financijskih sredstava kredita po subvencioniranim kamatnim stopama upravo za tu namjeru da se između ostalog ne samo kompenzira ali dodatno stimulira. Što se tiče PDV-a za ugostitelje dosta smo već o tome govorili i siguran sam da će biti još i više. Mislim da ipak ako ćemo onda sumirat da ne ponavljam stvari koje sam već rekao. Dakle, slažem se u jednom dijelu kada vi kažete da zbog toga može doći do porasta cijena njihovih usluga, odnosno proizvoda. Ja i dalje mislim da ne u potpunosti, jer opet ponavljam. Kako na strani ponude, tako i na strani potražnje oni imaju značajna olakšanja. Ali ono što je zasigurno i sigurno sto postotno je da će doći do pojeftinjenja pojedinih usluga poput odvoza smeća, naravno električne energije i sličnoga. I konačno, što se tiče reinvestirane dobiti, reinvestirana dobit opet ponavljam uopće ne sumnjam i ne dvojim da su namjere uvođenja te olakšice bile dobre. Ali činjenica je sljedeća. Broj jedan, prve godine kada se ta olakšica uvela 7 i pol milijardi kuna umanjenja porezne osnovice koristilo 1,8% poduzetnika. Dakle, negativni efekt na proračun od milijardu i pol. Kada se to uvidjelo treće godine su se uveli dodatni kriteriji zapošljavanja i materijalne imovine koji su značili smanjivanje te ukupnog efekta na dvije i pol milijarde, ali još uvijek značajno. Međutim, 0,8% hrvatskih poduzetnika je koristilo tu olakšicu za reinvestiranu dobit. I osim toga u samoj toj olakšici krije se jedan nisam pravnik pa neću sad ovdje zazivat, ali postoji jedna pravna ako hoćete i ustavna nedosljednost. Ta olakšica za reinvestiranu dobit zakonskim, slovom zakona nije omogućena obrtnicima, ustanovama čak i nekim trgovačkim društvima. Ustanove i obrtnici obzirom da nemaju temeljni kapital pa teoretski i tehnički ne mogu proknjižiti reinvestiranu dobit, a neka trgovačka društva koja su slovom zakona isključena iz tog obuhvata. Smatramo da je puno pravednije za sve hrvatske poduzetnike a ne znači samo za tih 0,8% kojih je koristilo 2015. umanjiti opću stopu poreza na dobit i stimulativno djelovati na njihovu aktivnost kako današnju tako i buduću. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Evo sa replikama smo onda iscrpili fond replika na uvodno izlaganje, gotovo da i ne bismo trebali dalje. Ali naravno da hoćemo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Hvala lijepa. I sad otvaram pravu raspravu. Krećemo naravno sa klubovima zastupnika. I prvi od klubova zastupnika bit će onaj HDSA, HSLS-a a govorit će uvaženi zastupnik Branko Hrg. Izvolite. Dogovor je naravno da se može govoriti 20 minuta. Ja apeliram na sve da ne iskoristite svih 20 minuta. Molim vas. Branko (HDS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Naravno kad se raspravlja o ovakvim zakonima onda uvijek postoji jedna opasnost da se ode i u onom populističkom dijelu i da se proba uhvatiti kakav politički poen, pa onda često puta ono bitno u stvari ode na krivu stranu. Reći ću da je u prošlom onom sazivu Vlade bilo ovdje u sabornici vrlo često puta iznijetih kritika da Vlada ne proizvodi zakone, da nema ništa o čemu bi se raspravljalo a sada evo nakon par tjedana imamo jedan veliki paket zakona i to poreznih, reformskih zakona koji na početku mandata u stvari usmjeravaju rad Vlade i ukupnu politiku u RH za četiri godine. Već je netko ovdje od kolega u replikama rekao da je to dobro da se na početku mandata kreće sa ovakvim prijedlogom izmjena zakona jer to onda pokazuje smjer kretanja posebno za gospodarstvo, za one koji žele ulagati. Svi bi mi naravno željeli da nemamo poreza, da ga ne plaćamo, da ga što manje plaćamo čak da ih i ukinemo možda. Ali realno gledajući znademo da je to nemoguće, da nema države bez poreza i da mi kao takvi to moramo imati. I budući da je ovo prvo čitanje u ime kluba HDS-a, HSLS-a želim dati osvrt na nekoliko zakona iz ovog paketa, postaviti neka pitanja ali i dati određene prijedloge. U prijedlogu izmjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost svakako pozdravljamo smanjenje PDV-a u sektoru poljoprivredne proizvodnje sa 25 na 13% za sadnice i sjemenje, gnojiva i pesticide, te druge agrokemijske proizvode, te stočnu hranu. Već dosta godina i osobno zagovaram smanjenje PDV-a na sve živežne namirnice, tako da mi je drago da se je slušalo i partnere u ovim socijalnim razgovorima i sindikate i sve ostale i da se obzirom da ne ide smanjenje PDV-a na sve prehrambene artikle da se ostalo kod stava da ostane onaj stopa PDV-a od 5% na kruh, mlijeko i nekoliko još namirnica koje je bilo i prije. Moram reći da su mi često puta i sami poljoprivredni proizvođači diljem Hrvatske sugerirali da je u stvari njima važnije i potrebnije smanjiti PDV na na repromaterijal, jer da oni u tom trenutku mogu puno jeftinije proizvoditi. Bilo je i određenih prijedloga da se možda ne ide na samu stopu smanjenja PDV-a na repromaterijal u poljoprivrednoj proizvodnji, nego da se omogući poljoprivrednim proizvođačima povrat tog iznosa PDV-a. definitivno teško bi to bilo provesti i u svakom slučaju bi jedan dio, jedan velik dio naših građana stavili u određeni da velimo položaj koji ne bi mogli iskoristiti tu povlaštenu stopu PDV-a, tako da

da stimuliramo i hrvatsko ugostiteljstvo, posebno hotele, posebno one na Jadranu i restorane naravno, da u vrijeme turističke sezone u ponudi više preferiraju hrvatske proizvode kada već imaju prijedlog smanjenog PDV-a. Nisam zadovoljan, znam da se mnogi s time neće složiti, nisam zadovoljan činjenicom da ostaje umanjena stopa PDV-a za hotelske polupansione i pansione. Mislim da je ovo nekorektno prema ostalog ugostiteljskoj djelatnosti, posebno prema onoj na kontinentu, posebno u ruralnim prostorima. Mislim da je ovdje trebalo možda ostati čvrst i ne spuštati taj PDV ako je već bila intencija da se on stavi na 25% kao djelatnost. A ako već ostajemo kod ovoga, ostajemo i mi ćemo to podržati onda molim da se razmotri mogućnost eventualno uvrštavanja u smanjenu stopu PDV-a u ugostiteljstvu i turizmu u seoske turizme. To ne bi ostavilo neki veliki negativni efekt u državnom proračunu ali bi dalo jedan poticaj razvoju kontinentalnog turizma posebno u dijelu kada kada se u seoskim prostorima ljudi okreću upravo toj djelatnosti, pokušavajući pronaći zaradu za svoju obitelj i kada odlaze od one klasične poljoprivredne proizvodnje, što danas znamo da je u velikom padu. to je prijedlog i za ministra. Dakle nikako ne želim narušavati ukupnost ovih reforme poreznih zakona, ali mislim da bi o ovome valjalo malo raspraviti i malo detaljnije još to razmotriti. Moram reći također da onim kritikama koje idu na smanjenje odnosno povlaštenu stopu PDV-a za dio ugostiteljske djelatnosti, moram se vratiti unazad kada je donošen taj zakon o smanjenju nakon toga kako kažu stručnjaci koji su računali, nije došlo do pojeftinjenja kod pružanja ugostiteljskih usluga. Čak štoviše. Neki dan sam negdje pročitao da je čak za oko 6% došlo do povećanja. I stavimo ono podebljajmo to još jedanput da će se u hotelima u pansionima i polupansionima većinom nalaziti strani turisti jer hrvatski građani rijetko odlaze u takve aranžmane i stvarno si stavljamo u situaciju da ustvari pomažemo onima koji dolaze u Hrvatsku i kojima je Hrvatska još uvijek jeftinija nego mnoge zemlje u okruženju jer smo mi još uvijek konkurentniji u tom dijelu što se tiče cijena. Nisam turistički djelatnik niti se mogu reći da sam to jako proučavao, ali pratim što ljude govore, pratim neke izračune, pratim kretanja koja se događaju ovdje i mislim da smo ustvari možda skuplji sa PDV-om ali smo jeftiniji sa onom ulaznom cijenom sirovina koje ulaze i samom ulaznom cijenom dok je kod drugih to obrnuto. Člankom 6. izmjena ovog zakona predviđa se smanjenje PDV-a na dječje sjedalice za automobile. Sigurnost djece uvijek mora biti na prvom mjestu tako i u prometu i razumijem intenciju. Ja sam to doživio da je to cilj da se stimulira građane, roditelje da u automobilima imaju sjedalice kako bi se djeca sigurno vozila. Mislim da bi ovdje morali razmotriti još jedan artikl, još jednu kategoriju, a to su dječje pelene. Mislim da je to možda za roditelja i najveći trošak koji ima dnevno. Pozdravljam svako smanjenje, pozdravljam svako smanjenje što se tiče djece. Bilo bi odlično kada bi mogli smanjiti stopu PDV-a na sve dječje potrepštine, na odjeću i na obuću i na svu prehranu za djecu. Znamo da ovoga trenutka to nije moguće, ali ovaj dio ovaj dodatak ako je ikako moguće mislim da bi to bilo dobro, da bi to bila dobra poruka i da ona čak ima u tim smanjenjima PDV-a na dječje potrepštine da imaju onu svoju demografsku notu o kojoj govorimo, koju želimo staviti na neki način u prvi plan pa u krajnjem slučaju i sama poruka Vlade je kada formirano ministarstvo s tim nazivom da nam je to u prioritetu. Zakon o lokalnim porezima govori o porezu na nekretnine, ono što pozdravljam je da se porez na nekretnine obračunava prema posjedniku. To je jedini način da ga možemo u krajnjem slučaju i naplatiti. Ono što je u ovom trenutku u ovom prijelaznom razdoblju od godine dana dobro da na neki način možemo snimiti što će se događati i da je ustvari to nastavak, jedna korekcija dosadašnje komunalne naknade. No, ovdje bih upozorio također na jedan moment vezan na ruralne prostore, na selo, na staračka domaćinstva, nisam uspio pronaći pa ako to postoji već negdje predviđeno u zakonu ja ću vas zamoliti da mi to slobodno i ukažete, da li postoji mogućnost oslobođenja plaćanja tog poreza na nekretnine za one one objekte, gospodarske objekte staračkih domaćinstava koji danas stoje prazni i nemaju nikakav potencijal niti mogućnost da praktički se stave u funkciju? nemaju nikakav potencijal niti mogućnost a ne može se staviti u funkciju mislim da ne bi baš bilo dobro i mislim da niti neki gubitci financijski ne bi bili za lokalne samouprave jer mi i sada u komunalnoj naknadi također takva oslobođenja dajemo. Člankom 14. izmjena Zakona o trošarinama uvodi se pojam mala destilerija kao proizvođač jakih alkoholnih pića na koja se plaća 50% trošarine za potrošnju na području RH, apsolutno za pozdraviti, mislim da ovo može dati određeni doprinos onima koji su mali proizvođači, to su posebno vinari, u onom drugom dijelu znači destiliranja rakija i napitaka dakle alkoholnih pića. Ali ne znam, da li je ovaj prijedlog da ova izmjena, odnosno dopuna zakona sa umanjenom trošarinom omogućuje i proizvođačima iz drugih država članica, malim proizvođačima također sa tom povlaštenom trošarinom se nalaze na tržištu. Ako to nije neka obaveza neka obaveza koju moramo ispoštivati prema EU ja bih molio da razmotrimo to i da se taj dio makne, na neki način da zaštitimo svoje male proizvođače koji će u tome biti a ne da im odmah šibnemo i konkurenciju istim zakonom, istim člankom. Radi se o točki 2., stavku 3. članka 14. U Izmjenama zakona o trošarinama pozdravljamo ukidanje podnošenja godišnjeg obrasca za 41 tisuću obveznika malih proizvođača za vlastite potrebe što je regulirano člankom 15 izmjena, ostaje pitanje kako regulirati mogućnost da više osoba može koristiti jedan kotao. Ovako kako je sada ispada da čovjek za par litara rakije koju će si ispeći za vlastite potrebe mora kupiti vlastiti kotao. To je u praksi. Ako postoji neki model, neki mehanizam, neka mogućnost to bi sigurno ljudima pomoglo a ne bi napravilo nikakvu štetu. Zakonom o upravnim pristojbama u članku 8. pobrojeni su oni koji su oslobođeni plaćanja pristojbi. Uz sve koji su pobrojeni, sa čime se potpuno slažem, predlažem da se od plaćanja pristojbi oslobode sportski amaterski klubovi. Onim izmjenama Zakona o udrugama, financiranju udruga je napravljena velika šteta sportskim amaterskim klubovima, oni su u dosta teškoj situaciji generalno. Mislim da ti sportski amaterski klubovi, savezi sportova, lokalnih zajednica, sportskih udruga da u principu bi mogli ući u kategoriju da ih se ovdje oslobodi ako smo ih već u ono u ono vrijeme Vlade gospodina Milanovića na sve moguće načine pokušavali uništavati. Izmjene Zakona o porezu na dohodak sa povećanjem neoporezivog dijela plaće na 3800, čime se broj građana koji neće plaćati porez povećava za 560 tisuća i ukupnosti dolazi do 1,5 milijun građani koji su obuhvaćeni time od ukupno 2 milijuna 750 poreznih obveznika, pokazuje nam pravu sliku stanja u društvu. Naime imamo male plaće i to je veliki problem našega društva. Prava bitka ove Vlade nakon donošenja ovog poreznog paketa zakona Sigurno da ovi zakoni imaju podlogu da upravo na tom području, tom pravcu mogu dati i određeni gospodarski zamah i da mogu na neki način stimulirati gospodarstvo da dođe do povećanja plaća što je vrlo bitno. Ja bih volio biti u situaciji u RH da mogu reći kako 80% građana zaposlenih u RH plaćaju onu najvišu stopu poreza, to bi bilo prekrasno no to je neostvarivo ali probajmo staviti da ih bude što više u onim stopama koje se ipak odnose na veće plaće. Izmjene ovoga zakona izazvali su određeni strah od lokalnih samouprava, nije ni čudo obzirom na ono sve što su lokalne samouprave pretrpjele od '93. godine kada je ovaj ustroj napravljen pa do danas. Svaki put kada su bile neke izmjene zakona uvijek je lokalna samouprava stradala. Svaki put kada je rečena riječ decentralizacija, bila je neka nova centralizacija a svaki put kada je rečeno biti će vam bolje a nije rečeno kako lokalne su samouprave u svojim proračunskim prihodima padale. Gospodine ministre, ja ću kao čelnik lokalne samouprave, dugogodišnji čelnik koji je imao prilike pratiti sve radnje i aktivnosti ministara u svim Vladama ovdje u RH reći da ste me uspjeli uvjeriti da ova reforma neće ostaviti loš efekt na lokalnu samoupravu, uspjeli ste iskomunicirati sa Udrugom gradova, vjerujem i sa udrugom općina i županija izmjene ovih zakona. Uspjeli ste postići da i mi kao izaslanstvo udruge gradova kao uže predsjedništvo na sastancima i prezentacijama iz više stranaka i oporbenih i pozicijskih kažemo ako će se ovo stvarno tako razvijati mi to svi možemo podržati i ne ugrožavamo funkcioniranje lokalne samouprave. Pozdravljam ovu odgodu od godine dana za donošenje zakona da se snimi stanje. Nama u lokalnim samoupravama ovoga trenutka je u redu da se držimo, da imamo sigurnost da se držimo na razini 2016. godine, sigurno da neki bi možda i više dobili, sada će dobiti nešto manje ali važno je da se onaj minimum i nekakva sigurnost ostvari. I ja vas molim da i dalje u tom dijelu nastavite takvu suradnju sa udrugama iz naših tih tih sektora i resora. Vjerujem da zajedno možemo iznjedriti kvalitetne zakone i da u konačnici onaj zakon koji će definirati određeni prihod po glavi stanovnika u svim lokalnim samoupravama i u svim područjima RH kao neki minimum tog budžeta da može biti dobar zakon i dobar znak za očuvanje života u ruralnim sredinama. Klub zastupnika HDS-a, HSLS-a uz navedene sugestije i prijedloge prihvatit će ovaj paket zakona. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepa. Vidim da čežnja za repliciranjem ne smanjuje se. se. Broj replika je jednak, petnaestak pa krenimo opet od početka. Prva je ona uvaženog zastupnika Giovannia Sponze. Izvolite. Evo poštovani kolega vi u svom obraćanju u jednom dobrom djelu osvrnuli ste se na Zakon o PDV-u a osobito sa efektom na ugostiteljstvo. Moja namjera je samo jedna da pridonesem raspravom u tom djelu da ovaj paket poreznih reformi bude još kvalitetniji. Stava sam gospodine ministre da nemamo dovoljno širu sliku u sagledavanju navedene tematike. 2013. Hrvatski sabor donio je Strategiju o razvoju turizma među kojim ima za cilj da hrvatski turizam bude u 20 konkurentnih zemalja u svijetu. Danas smo na 33 mjestu. Ovo podizanje, predloženo podizanje PDV-a za ugostiteljstvo moramo si postaviti temeljno pitanje da li hrvatski turizam stavlja u podređeni položaj ili u povoljniji položaj? Ova predložena mjera hrvatski turizam definitivno stavlja u podređeni položaj. Ne mogu shvatiti da mi vodimo raspravu na temu jedne kave, cijene jedne kave. Dva pozitivna učinka je imalo smanjenje PDV-a najprije sa 25 na 10, kasnije korigirano na 13%. Onaj tko to ne razumije neka se raspita kod ugostitelja. Uložena su značajna sredstva u investicije, u ulaganje, podizanje standarda kvalitete i dodatno je osigurano sredstava za dodatno zapošljavanje. To je vrlo bitno i ključno u sagledavanju cijele tematike i problematike. Ponoviti ću nudim win-win rješenje. To nije tema samo za ministra financija, indirektno je za ministra turizma a puno je više za ministra pravosuđa. Leži nam novac, moramo riješiti status turističkog zemljišta, generiramo nove prihode, nove investicije i dodatno zapošljavamo mlade ljude. Uložimo napor da dođemo do tog rješenja. Hvala. Nema odgovora, hvala. Slijedeća replika je uvaženog zastupnika Tomislava Klarića. Izvolite. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Uvaženi kolega Hrg na početku svoje rasprave ste spomenuli brojne kritike i populističke istupe. Kao i ja i vi dugo godina smo i u lokalnoj samoupravi a i ovdje u Saboru naslušali smo se i načitali u predizbornim programima i reforme, i reorganizacije, i decentralizacije, izjava na stotine međutim uvijek se nešto rješavalo parcijalno pa smo skidali status brdsko-planinskog području, pa smo baratali sa indeksima razvijenosti i stalnu su stradale jedinice lokalne samouprave. Ovdje u ovom trenutku zbog čega ja osobno podržavam ovaj paket zakona i u svakom slučaju nastup samog ministra jer me uvjerio da je ovo jedno cjelovito rješenje i da jednom se mora napraviti taj rez i korak da se pojednostavni čitav sustav. I mislim da u tom djelu ne bi trebalo biti problema. Jedna riječ koja svih nas čelnike lokalnih samouprava bode a vi ste je spomenuli je riječ kompenzacijske mjere. U svim zakonima i svim Vladama uvijek su se spominjale te kompenzacijske mjere i ja smatram osobno da tu riječ treba zamijeniti konkretnim novim Zakonom o financiranju jedinica lokalne samouprave i imamo garanciju i obećanje samog ministra da već tijekom iduće godine bi takav jedan novi zakon trebao biti donesen. I ukoliko tome bude tako onda će sve ovo o čemu danas razgovaramo poprimit potpuno drugačiju sliku. I na kraju, o tome sam govorio i na klubu i danas na odboru trebalo bi ovaj paket mjera uvrstit ali da ne padne na Ustavnom sudu jer određenu kategoriju oporezivanja nekretnina a vjerujem da ćete se svi složit samnom onih nekretnina koje su od strateškog interesa ili za RH ili za jedinice lokalne samouprave a nisu stavljene u funkciju tipa hotela u Haludovom, tipa zemljišta unutar poduzetničkih industrijskih zona. I mislim da se tu može naći jedna formulacija kako bi se jedinicama lokalne samouprave omogućilo da taj kapital, mrtvi kapital se stavi u funkciju i prisili onog ko s njime barata da u njega uloži i otvori radna mjesta. (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Branko Hrg. **Hrg, Branko (HDS)** Hvala lijepa kolega Klarin. Pa slažemo se naravno, imamo isto iskustvo i lako nam je govoriti o tome. Definitivno počevši od ovog što ste zadnje rekli, bilo bi dobro da se uvrsti taj mehanizam jer danas imamo po posebno po gradovima rezervirane i zauzete prostore koje neki potencijalni investitor kupio a nikad ih nije počeo stavljati u funkciju, u principu je zarobio prostor. Prostor je zarobljen i ti si ne možeš tu pomoći u tom djelu, imaš problem. Znači čak imaš problem kada lokalna samouprava prodaje neki takav prostor znači ti ga čak ono staviš u natječaj, u ugovor, uvjetuješ ga da mora u nekom vremenu početi graditi ali kad se on upiše na imovinu u gruntovnici u principu više nema mehanizma, ne možeš mu više ništa. Znači morat će se pronaći. Ali ono što je bitno, upravo što ste i vi potvrdili dakle jedna ipak sveobuhvatna reforma zakona koji su vezani jedan uz drugi, koji svi dotiču jedan drugog i svi dotiču lokalnu samoupravu jer tamo je život, apsolutno je dobro došla i ono što posebno sam i naglasio i naglašavam ponovno dobro je da dolazi na početku mandata, da se može praktički planirati. I dobro je da dolazi prije lokalnih izbora u krajnjem slučaju, jer i taj dio je neposredno tu, pa će se moći znači sve skupa koncipirati na jedan pravi način, a ovaj zakon koji treba doći o financiranju lokalnih samouprava apsolutno nikako se ne smije doći u situaciju da nikad ne znaš što te čeka i da te neke mjere koje bi trebale kompenzirati nešto nisu za sve jednake. Dakle, svaki stanovnik RH mora imati omogućen minimum standarda budžetskog, lokalnog na prostoru di on živi. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog Davora Vlaovića. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Hrg u svom izlaganju pohvalili ste poreznu reformu i onaj segment koji se tiče poljoprivrede pogotovo smanjenje PDV-a na inpute u poljoprivrednoj proizvodnji sa 25 na 13%. I to je za pozdravit. Kad bi to u konačnici dovelo do onoga što svi zajedno želimo da dignemo nivo poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj, da dignemo konkurentnost naših proizvođača hrane. Znam da ste u prijašnjim raspravama zagovarali 10% PDV-a u poljoprivredi i to ima svoje opravdanje iz razloga što znamo da je u Bavarskoj, u Francuskoj PDV za iste inpute 5 do 7%. Znači i dalje ostajemo dijelom nekonkurentni u odnosu na europske proizvođače poljoprivredne. A s druge strane ono što je puno bitnije nije riješeno tržište poljoprivrednih proizvoda i mislim da ovu poreznu reformu složit ćete se vjerojatno sa mnom većina poljoprivrednih proizvođača očekuje da paralelno i žurno ide i novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu kako bi se to stavilo u funkciju, Zakon o zaštiti od nelojalne konkurencije, odnosno zaštiti potrošača, Zakon o komasaciji, provedba njegova, navodnjavanje i niz mjera kako bi se digla kvaliteta života u Slavoniji i Baranji i svim poljoprivrednim krajevima RH. još jedan bitan detalj, evo sinoć sam bio na jednom sastanku u Velikoj Kopanici. Kaže jedan naš poljoprivredni proizvođač imao sam 50 krava, smanjio sam na 15. Odlučio sam prodat ću i tih 15. Zašto? Očekivao sam da sin nastavi voditi obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, zaposlio se, ima plaću oko 3000 kuna, ugovor na određeno vrijeme. Nikako da dobije ugovor na neodređeno vrijeme, nikako da se ta minimalna plaća poveća, da prisilimo poslodavca da mu da kvalitetan dohodak i odlučio je odlazi u Njemačku. Ne preostaje mi ništa drugo nego prodati krave. porezna reforma je trebala riješiti i minimalnu plaću i trebala je osmisliti način kako prisilit poslodavce, kažem prisilit jer stimulativnim mjerama nismo uspjeli da je ugovor na neodređeno vrijeme. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će poštovani zastupnik Branko Hrg. Hvala lijepa kolega Vlaović. Pa evo mi smo zajedno radili na onom projektu da se traži smanjenje PDV-a na hranu, ne na repromaterijal, na hranu, na sve živežne namirnice što sam u svojoj raspravi rekao. Znate da smo prikupili preko 50000 potpisa i znate da je gospodin Milanović kome smo te potpise predali jednostavno to ignorirao kao da se ništa nije dogodilo i o tome nikad nije bilo ni riječi. Čak niti ono jednog slova odgovora da se uopće kaže, o.k. Priznajemo da je 50000 ljudi pokrenulo neku inicijativu u RH. PDV na repromaterijal tada nismo spominjali, govorili smo o tome, ali ga nismo kao takvog predlagali i rekao sam i ovdje da bih ja rado da se sve namirnice živežne spuste na 10% na povlaštenu stopu i da bi onda u tom slučaju mogla to biti jedna stopa ukupno za prehranu. Ali obzirom da nije tako da mi je drago da se je saslušalo partnere u ovom socijalnom dijalogu i da se ostalo na onoj stopi od 5%. Što se tiče ovog drugog dijela, dakle ova stopa PDV-a za repromaterijal definitivno je iznjedrena iz prijedloga poljoprivrednih proizvođača. Neće ona sada preko noći podići poljoprivrednu proizvodnju, ali je sigurno jedan dobar stimulans i poticaj pokretanje nekakvog da velim proizvodnog procesa da se pokuša zadržati ono malo ljudi koji se još uopće žele baviti poljoprivrednom proizvodnjom, znači na selu. Zato sam i govorio o seoskom turizmu i o tome da bi bilo stvarno mudro da se u tom dijelu također daje olakšica i to ne samo na smještajni, nego i na onaj prehrambeni ugostiteljski, ugostiteljsku ponudu jer se tu čuva u stvari ta poljoprivredna proizvodnja, tu se u stvari prodaju proizvodi koji se proizvedu na seoskom imanju. Ovaj drugi dio sigurno da će prava stvar i to sam isto govorio doći do toga da bude poboljšanje kada će biti veće plaće za sve. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvažene zastupnice Božice Makar. Uvaženi kolega Hrg, odmah na početku svog izlaganja osvrnuvši se na PDV pohvalili ste kako će velik učinak imati smanjenje stopa PDV-a na repromaterijal. Mi smo zapravo susjedne županije. Ja dolazim iz Varaždinske županije i ne znam da li je kod vas situacija toliko drukčija nego kod nas jer ja znam da naši poljoprivrednici, naši OPG-ovi većina njih je u sustavu PDV-a. Jer svi kad su nabavljali traktore, opremu, bilo kakve druge radne strojeve oni da bi mogli koristiti oslobađanje morali su biti u sustavu PDV-a. Dakle, na svoje proizvode moraju isto plaćati PDV. Znamo da je PDV prolazna stavka. Oni su i sad ovih 25% odbili, a na svoj finalni proizvod su plaćali. Dakle, smatram da neke velike koristi za naše OPG-ove od toga neće biti. Bit će pomoći onim malima koji stvarno imaju doma dvije krmače, hektar zemlje i koji proizvode za sebe. Dok za one prave poljoprivrednike od kojih i očekujemo ništa se neće promijeniti. Dakle, ono što ste i vi u svojoj raspravi rekli. Kad bi finalni proizvod njihov, njihova usluga na njihovom domaćinstvu bila oporezovana manjom stopom to bi bilo već nešto drugo. Imamo tako slučaj kod mlijeka i ja to pozdravljam da ostane takve stopa, ali kada bi imali to i kod povrća, pa kod cvjećara kojih ima stvarno puno na našem području i koji se bore s nelojalnom konkurencijom izvana,

vlade Zorana Milanovića, tu smo se često sukobljavali lijeva i desna strana upravo u tom pristupu što je cilj. Da li su cilj veliki proizvođači veliki sustavi ili su cilj mala OPG-i? Ja sam uvijek bio sklon tome da se nađe suživot, a da se pomogne malima jer veliki su snažniji, oni se lakše probijaju, oni lakše idu, oni lakše mogu doći i do kredita i do sredstava. Onaj mali ne može, njemu je svaka kuna bitna. A ovo nisu moje riječi o smanjenju stope PDV-a i pozitivnom učinku. Točno znam gdje sam bio kada smo o tome razgovarali, u predizbornoj kampanji bili smo u Podravskim Sesvetama, razgovarali sa seljacima, sa proizvođačima, prezentirali im upravo ovo. Oni su to pozdravili, rekli su da je to njima kao malima odlična pomoć, čak ni veliki se nisu bunili, samo su rekli dajte vidite da li je moguće možda napraviti da mi dobijemo povrat toliko PDV-a kada kupimo robu, a ne da on bude smanjen za sve da nas trgovci ne prevare. To su bile riječi poljoprivrednih proizvođača u Podravskim Sesvetama u razgovoru s njima. Ja sam prenio riječi hrvatskih seljaka iz Podravine danas ovdje u Saboru. Ako oni kažu da je to njima uredu, ja to apsolutno podržavam. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog Ivana Sinčića. Izvolite. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Hrg u svojem izlaganju govorili ste i pozdravili ste smanjenje PDV-a na repromaterijal. Podsjećam na jedan apsurd koji dugo godina prati naše poljoprivrednike koji se bave konvencionalnim uzgojem, a to je oni koji žive uz granicu sa BIH išli su iz Hrvatske kupovati naše vlastito gnojivo iz Petrokemije u BiH jer je tamo manja cijena. Ovim smanjenjima da, doći će i do smanjenja cijena toga gnojiva i kod sustava kao što je Petrokemija koja je gotovo monopolist i koji je u vlasništvu države lako ćemo mi moći kontrolirati jeli stvarno došlo do smanjenja cijena. Međutim, što se tiče drugih stvari koje su ovdje navedene, kako mi možemo biti sigurni tj. opet ponavljam ono što sam i ministru rekao … dakle nema garancije da će stvarno ta ušteda, to smanjenje doći do proizvođača, a da ga neće pojesti da ga neće pojesti trgovci. Samo smanjenje na 13% sa sadašnjih koje je bilo 25, naših 25 koje trpimo već više godina, prije je bilo 22 dugi niz godina je 5 do 20% više nego druge europske zemlje koje se bave poljoprivredom koje su poljoprivredno izvozne, ne znam Mađarska 5% u … materijalu za uzgoj stoke, imate Irsku, imate Poljsku, to se lako može utvrditi analizom, postoje i gotove analizom. Prema tome, puno previše vremena je prošlo, puno previše vremena su hrvatski proizvođači trpili višestruko veće stope poreza

Hvala lijepo kolega Sinčiću. Slažem se ja s vama, puno je previše vremena prošlo da se nije reagiralo između ostalog i na ovakav način. Jest ali tu smo gdje smo. Da li bi sada trebali i dalje ići u tom pravcu ili probati nešto napraviti? Po meni je dobro da se proba nešto napraviti. Da li će će do realnog smanjenja cijena u onoj nominali, da li će trgovine napraviti svoj posao? Pa ja vjerujem da će konkurencija ipak odraditi tu jednu svoju ulogu i da će u krajnjem slučaju konkurencija sama sebe natjerati da se to smanjenje PDV-a osjeti i na ukupnoj cijeni proizvoda. I upravo baš i zbog ovog dijela, vi ste spominjali i proizvodnju umjetnih gnojiva u RH, pa ovo je na neki način i njima poticaj ustvari za eventualno bolju prodaju proizvoda jer će ljudi malo više kupovati. Vi imate u zadnje vrijeme da ljudi u neimaštini nisu čak niti kupovali dovoljne količine koje su propisane umjetnih gnojiva, znači da se je i tu stagniralo zbog svih tih stvari. Ali vjerujte da onaj mali iznos novaca koji onaj mali OPG-ovac ide platiti u trgovinu, da njemu stvarno jako puno često puta znači da će mu ovo smanjenje sigurno pomoći. Ja sam se bavio u određenom svom životom periodu malom poljoprivredom i znam dobro kako to izgleda kako se teško živi i u ono vrijeme i danas uvijek, nažalost. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Franje Lucića. **Lucić,

kolega Hrg vi ste u svome izlaganju govorili o poljoprivredi koja je itekako bitna za razvoj prije svega gospodarstva u Hrvatskoj jer poljoprivreda je doista značajna za sve one ljude koji se bave onim što do sada doista nije poticano. Vi ste upravo rekli, a i ja se slažem da ovo sniženje PDV-a na ulazne impute u poljoprivredi doista ohrabrujuće za sve one ljude koji se time bave. No obzirom da se susrećemo već duži niz godina i pričamo o plavom i zelenom kako ćemo spojiti našu kontinentalnu Slavoniju sa našim Jadranom, do dan danas se nije dogodilo. Svjedoci smo upravo da u ovome vremenskom periodu uslijed ovih poreznih promjena svakako želimo iskoristiti ove pogodnosti da upravo konačno spojimo i kontinent i naš Jadran. Istovremeno i znamo da u pojedinim zemljama kao što je Austrija, kao što je Švicarska, kao što su mnoge druge zemlje imaju zaštićenu svoju proizvodnju. Svjesni smo da danas nema zabrana jer smo dijelom i sudionici i članica EU ali moramo jednostavno učiniti sve od raznih naših ministarstava, da učinimo sve i da zaštitimo našu proizvodnju prije nego što uvezemo neki novi proizvod. Hvala. Odgovoriti će poštovani Branko Hrg. **Hrg, Branko (HDS)** Hvala lijepa kolega Lucić, pa evo dugo godina se bavimo tom problematikom i u Odboru za poljoprivredu i često govorimo i danas stvarno kada netko kaže da ove mjere smanjenja PDV-a ne idu u korist poljoprivrednih proizvođača, neću uopće komentirati što mislim o tome. Da, upravo sam to i naglasio u raspravi što ste još vi sad posebno apostrofirali i hvala vam na tome. Dakle, kad već govorimo o smanjenoj stopi PDV-a za hotele, ponavljam, koji je to mehanizam da se natjera te iste hotele da preferiraju hrvatski proizvod? Ja osobno razmišljam o tome na jedan način, mislim da bi se jednom malom reorganizacijom lokalne i regionalne samouprave, ne mislim teritorijalnom reorganizacijom nego čisto u djelatnostima moglo napraviti puno upravo u tom pravcu. Mislim da bi se stavljanjem županija prvenstveno u funkciju nositelja razvoja poljoprivredne proizvodnje na OPG-ima, sa otvaranjem poljoprivrednih centrala, sa organiziranjem poljoprivrednika, suradnjom sa županijama po Dalmaciji, moglo ustvari preko takvih institucija postići upravo ovo, da se ovdje organizira proizvodnja na kontinentu, da se organizira plasman a da se to organizira također preko takvih istih jedinica u Dalmaciji. To je model, to je mogućnost. Ja vjerujem ministru Mariću kada je rekao da su svi obećavali ali da će ova Vlada to početi provoditi. Mislim da će imati potporu od nas u tome apsolutno.

dosta ste zanimljivih pitanja otvorili u vašoj raspravi. Mene je potaknula ona vaša ideja oko kontinentalnog turizma odnosno seoskih turističkih gospodarstava. Dolazim iz Slavonije i mogu reći da je u posljednjih nekoliko godina upravo zamah u tom dijelu kontinentalnog turizma i to je velika pomoć za ionako posrnulo gospodarstvo Slavonije i Baranje, svih 5 slavonskih županija. Slažem se sa vama da treba razmotriti tu mogućnost može li ići smanjena stopa PDV-a na seoski turizam. Međutim, u onom dijelu kada općenito govorimo o PDV-u u ugostiteljstvu smatram da ne treba nikoga diskriminirati. Ili ćemo imati smanjenju stopu PDV-a u turizmu za sve ili za nikoga. Dakle nije dobro ovo, ja gledam sada tu sa ustavnopravnog aspekta da hoteli sa restoranima imaju smanjeni PDV a ovi gdje restorani nemaju. To trebamo razmotriti sa nekakvom dozom opreza. Ja sam onda jedan od onih zastupnika koji smatra da je potrebna ova sveobuhvatna porezna reforma, da je dosadašnji sustav dosta zastario i nadam se da ćemo u ovim promjenama ići u ono da će biti bolje u svim segmentima na koje se ova porezna reforma odnosi. Isto tako slažem se sa vama da trebamo razmotriti mogućnost kada govorimo o porezu na nekretnine. U Slavoniji je dosta napuštenih domaćinstava, puno starinskih domaćinstava, oronulih, trošnih zgrada, kuća, okućnica i ti ljudi ne mogu platiti taj porez, niti nažalost mogu prodati svoju nekretninu jer ona kuća koja u Slavoniji košta 20 tisuća eura ovdje u Zagrebu košta 350 tisuća eura. Dakle kada ju proda nema koristi od toga. Dakle idemo razmotriti da socijalno budemo osjetljivi, ova porezna reforma ima smisao. I slažem se u ovom dijelu sa vama kada ste govorili o ovim pitanjima, ima dosta toga za raspravu, puno je ovih zakona ali ako nešto mijenjamo moramo mijenjati na bolje a ne da imamo probleme koji se otvaraju u hodu i koji će se možda otvarati. Hvala lijepo. Hvala. Odgovoriti će uvaženi zastupnik Branko Hrg. **Hrg, Branko (HDS)** Hvala lijepa. Kolega Salapić, ma da, evo ja sam isto u raspravi kada sam se pripremao za raspravu imao pred očima određeni broj seoskih turizama ne samo u ovom sjevernom i središnjem dijelu Hrvatske nego i po Slavoniji jer sam imao prilike dosta obići ali imao sam prilike vidjeti i određene seoske turizme u Dalmatinskoj zagori, znači u tom dijelu i tu je veliki naš potencijal. Onom Strategijom turizma koja je donijeta ovdje u ovom Saboru pred koju godinu kontinentalni turizam je totalno stavljen u stranku, njega maltene ni nema, on je prebrisan a upravo on nudi ovo što govorimo svi, za što se zalažemo svi koji dolazimo praktički iz takvih krajeva, on nudi očuvanje života u ruralnom prostoru, nudi mogućnost zapošljavanja mladih ljudi, ne na onom klasičnom sijanju sijanju pšenice i kukuruza nego na jednoj drugoj usluzi koja je vezana i koja daje konačni proizvod i konačnog kupca u krajnjem slučaju, znači najveću vrijednost. I apsolutno ja se slažem isto s vama i rekao sam to, osobno smatram da bi u jednoj grani praktički trebalo biti sve jednako ali kada je već ovako, kada su ti već paketi aranžmana na neki način hotelski i prodan, kada bi to moglo narušiti da velim poslovne rezultate onda smatram da bi stvarno u očuvanju, u cilju očuvanja života u ruralnim prostorima i stimulacije trebalo uvrstiti te seoske turizme. A ove nekretnine jasno, svi to znamo dobro, ne isplate se ni rušiti jer i to košta. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća replika je uvaženog zastupnika Željka Lenarta. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege što se tiče smanjenja PDV-a na repromaterijal u poljoprivredi mislim da je to jedna kozmetička mjera jer PDV je prihod države ne poljoprivrednog proizvođača i da li će država tu uzeti 13 ili 25% to je sada manje bitno što se tiče poljoprivredne proizvodnje. Jer u ovom slučaju taj poljoprivredni proizvođač, govorim o onima koji su u sustavu PDV-a samo će imati nešto manji input što se tiče PDV-a, bit će mu manje i vraćeno. Ovo o čemu kolega Hrg govori da je to dobro za obiteljska gospodarstva je za ona koja su ispod 15 hektara, ako imaju životinje onda su još manje jer ja vam ovo govorim iz pozicije poljoprivrednog proizvođača koji također nije u sustavu PDV-a i za mene će to biti dobro ali cilj je poljoprivredna proizvodnja u RH i mi moramo razmišljati o onima koji tržišno proizvode a to su upravo oni od 15 hektara nadalje kojima ovo je kozmetika. Mi nismo Švicarska da se bavimo kozmetikom nego moramo donositi prave mjere koje će stvarno potaknuti poljoprivrednu proizvodnju kako bismo mogli napraviti kvalitetna poljoprivredna gospodarstva manja i srednja u sustavu PDV-a koja će se onda moći udruživati i upravo udruženi plasirati u naš turizam jer turizam nažalost za mala gospodarstva nije dobar zbog toga što traži kontinuiranu isporuku tih roba koje se koriste kod njih. Što se tiče lokalne samouprave, svako smanjenje prihoda lokalne samouprave je katastrofalno. Mi potičemo da lokalna samouprava koristi europske fondove, da radi infrastrukturu ja vas pitam od čega će izdržavati i održavati tu infrastrukturu jer ona to niti danas već ne može od nerazvrstanih cesta, vodovoda, kanalizacija a svakog dana iz fondova se dobiva nešto novaca da bi se što više toga moglo napraviti. PDV je, povećanje PDV-a u ugostiteljstvu je koja će nas učiniti dakle manje konkurentima od okolice i sretni smo što se to dešava na bliskom istoku pa je onda naš turizam iskočio od ostaloga ali kad Turska uđe u puni pogon onda ćete vidjeti koliko to znači za našu konkurentnosti. Hvala. Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Branko Hrg. **Hrg, Branko (HDS)** Kolega Lenart, u drugom čitanju imate priliku dati amandman da predlažete da ne dođe do smanjenja stope PDV-a na repromaterijal u poljoprivredi i ako vam se to prihvati riješili ste taj problem. Ja smatram da ga treba smanjiti. Što se tiče lokalne samouprave rekao sam u raspravi ponovit ću, dakle skoro 16 godina sam gradonačelnik i dozvoljavam si da nekog đavla o tome znam. Dugo godina sam član predsjedništva Udruge gradova, imali smo prilike ili nismo imali prilike surađivati sa državnim tijelima u pripremama zakona. Sada smo imali prilike. Imamo čovjeka kojega smo delegirali koji aktivno sudjeluje u radnom timu, dakle bili smo upoznati cijelo vrijeme sa svim što se događa, bilo nam je isprezentirano i danas po ovom prijedlogu i po onome što tek dolazi ako to tako bude kako je prezentirano onda je ovo prvi puta da će u principu lokalna samouprava proći bolje nakon konačnog donošenja onog zadnje zakona koji treba stupiti na snagu 2018. godine. Proći će bolje. Ukoliko će to biti tako kako je sada prezentirano, ukoliko će se ići na onu nekakvu stopu i iznos po glavi stanovnika uz naravno još neke dodatne elemente koji će tamo biti, lokalna samouprava će realno proći bolje, doći će do preraspodjele sredstava, doći će do preraspodjele sredstava i to u konačnici neće puno više koštati državu nego što sad troši. Samo sad ne trošimo baš onako pravedno kako bi trebalo. Hvala. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Tomislava Žagara. Izvolite. **Žagar, Tomislav (SDP)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Hrg, oko dosta stvari se možemo složiti, prije svega kad govorite na smanjenju stope PDV-a na repromaterijal. repromaterijal. Sigurno to smanjenje će imati utjecaja. Uzmimo klasičnu proizvodnju kukuruza gdje su ulazni troškovi na hektaru nekih 4,5, 5 tisuća kuna a izlazni 9 tisuća kuna onda sigurno smanjenje uvoza od 1000 kuna npr. puno znači poljoprivredniku. Međutim, ono što moramo zaključiti neće ova mjera bitno olakšati mnogim poljoprivrednim proizvođačima, posebno kad govorimo o radno intenzivnoj proizvodnji gdje imate puno drugih troškova koje ta mjera neće Ono što je veći problem, a možda se ne tiče samo Ministarstva financija, to je uglavnom praćenje kreditnih institucija samih poljoprivrednika. Mi sad, evo sad da odete kupit umjetno gnojivo imate ga po cijeni recimo za 100 kilograma za 180 kuna. Na proljeće ono će biti 300 kuna. Dakle poljoprivrednici nemaju sredstva, poticaj ne dolazi na vrijeme i to je jedan od problema poljoprivrednika. Naravno problem je i izlazna cijena. Tu je sigurno da veliki igrači diktiraju cijenu i to je ono na što utječe tržište. Koliko država može to je sad pitanje. I kad govori netko, mislim da je kolega Lucić govorio o plavoj i zelenoj Hrvatskoj uvijek je problem onoga što smo ispregovarali prema EU i što možemo u tom smislu korigirati. Slažem se s vama sniženje cijena ugostiteljstvu za Slavoniju, neće biti toliko sniženje PDV-a, zapravo povećanje na 25% osim hotelijerima. Hotelijeri su prilično financijski jači od ugostitelja u Slavoniji i to nije čak ni pravedno, kolega Salapić je govorio. Jer u Slavoniji ljudi nisu mogli snižavati cijene stope PDV-a jer ne možete, to sam već više puta rekao, 10 kuna pivo, kud ćete smanjiti njegovu cijenu. I još samo na kraju vezano za ovaj porez na nekretnine, ministar Marić možda nije razumio što sam ja htio reći, on je rekao da se razgovaralo sa jedinicama lokalne samouprave ali smatram da jedinica lokalne samouprave mora imati preko svog predstavničkog tijela utjecaj na konačno formiranje te cijene. Neka to bude dob, neka bude stanje ali zbog ovih problema što je kolega Salapić govori ipak jedinica lokalne samouprave da ima na kraju konačnu riječ. Hvala. Hvala lijepa. Odgovorit će uvaženi zastupnik Branko Hrg. **Hrg, Branko (HDS)** Pa poštovani kolega Žagar, jasno je da neće ova mjera napraviti ekspanziju u poljoprivrednoj proizvodnji. Neće sigurno, ali sigurno da će dati jedan određeni pozitivni efekt.

po meni lokalna predstavnička tijela određuju praktički skoro pa sve. Znači, zadan su samo određeni elementi što se tiče određenih da velim nekakvih poena tih poreznih koji će biti ne znam kako to nazvati ali u svakom slučaju predstavničko tijelo će odrediti zone, predstavničko tijelo će u krajnjem slučaju imati mogućnost tu, taj porez na nekretnine odrediti prema sebi. Ono što ja baš iskreno govoreći i nisam zadovoljan da taj porez na nekretnine na neki način nije za sve jedinice lokalne samouprave jednak u stvari. Ja bih to zagovarao. Ovako jedne jedinice lokalne samouprave će smanjiti, druge će podići. Jedne danas imaju prirez, druge nemaju prirez, a svi traže sredstva iz nekih drugih sredstava, posebno iz državnog proračuna. Vidite i tu je jedna nekorektnost. Ako netko nije iskoristio sve mogućnosti koje mu je zakon pružio da ostvari vlastite prihode po meni ne bi mogao konkurirati za državna sredstva, nema logike. I onda se hvaliti ja nemam prirez. A ovi drugi koji imaju oni ne dobe ništa, imaju prirez i još naravno dobe kritiku od svojih građana. Tako da opet će tu lokalna samouprava koliko sam ja to shvatio, lokalna samouprava imat mogućnost u stvari određivat te visine, određivati sezone, naplate i sve ostalo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Mladena Madjera. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, kolega Hrg je govorio o smanjenju PDV-a u poljoprivredi. Jasno da to i moj kolega Lenart je to podržao, samo gospodin kolega Hrg nije vjerojatno shvatio da se mi zalažemo za smanjenje PDV-a u poljoprivredi. Ali također se HSS zalaže i za smanjenje PDV-a u poljoprivredi za hranu što bi pojačalo korištenje hrane i pojačalo poljoprivrednu proizvodnju. Ali ne mogu se složiti sa kolegom Hrgom, on je rekao da je dugogodišnji gradonačelnik grada Križevaca. I ja sam 16 godina načelnik lokalne samouprave manje općine i po ovom Zakonu o lokalnim porezima mislim da nije dobar za ruralni dio područja. S obzirom da kolega Hrg dolazi iz urbanog dijela, mislim da je zakon prvenstveno napisan povoljnije za urbanom dijelu, nego za ruralni dio. Jer znamo da novim zakonom ide porez na nekretninu, odnosno na kuću i okućnicu na kojoj se ta nekretnina nalazi i da novim zakonom porezu na te nekretnine se u ruralnom dijelu čak povećava možda i do 10, 20 puta se povećava taj porez na nekretninu u odnosu na postojeću sada komunalnu naknadu. Mislim da ovim porezom uz ovo što nam ruralna sredina u ovako lošem položaju, da ćemo još više samo doći do toga da dođe do iseljavanja iz ruralnog područja. I smatram da je prvenstveno zakon povoljan za urbani dio, a za ruralni vrlo nepovoljan. Hvala. Odgovorit će poštovani zastupnik Branko Hrg. nešto u njemu što je dobro za selo i za ruralni prostor. Ne, po onome što sam ja shvatio u konačnici će upravo općine bolje proći u konačnici će upravo općine bolje proći nego što će možda čak i gradovi proći. Ali ono što je bitno ovoga trenutka zaboravimo, stavimo sa strane ono što treba biti u šestom mjesecu kad dođe do zakona i kad se vidi situacija. Najbitnije je da je rečeno da će u odluci o izvršenju državnog proračuna biti osigurano novac za poravnanje u proračunima lokalnih samouprava, općina, gradova i županija na razini 2016. godine i to mjesečno. Znači, vi možete ovoga trenutka svoj proračun planirati na istoj razini kakva vam je ove godine za narednu godinu. A da vas podsjetim kakvo je bilo planiranje prošle godine pa i pretprošle dok smo u stvari do 31.12. nismo znali što trebamo planirati jer nije bilo čak ni uputa što se nije nikad prije toga dogodilo. Hvala. Sljedeća replika je poštovane zastupnice Marije Puh. Izvolite. **Puh, Marija (HNS)** Hvala potpredsjedniče. Poštovani gospodine Hrg potaknuli ste me sa svojim prijedlogom da se određene nekretnine tipa seljačka staračka domaćinstva izuzmu iz poreza na nekretnine. Spomenuli ste me da dam svoje viđenje članka 31. Zakona o lokalnim porezima. Naime, u njemu se spominje da se porez na nekretnine neće plaćati, nekretnine koje su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, na neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, te na sakralne objekte u dijelu u kojem se obavljaju vjerski obredi. Ono što tu smatram da bi trebalo svakako navesti i što bi trebalo uključiti je što je sa vatrogasnim domovima, što je sa prostorijama razno raznih udruga, nogometnih klubova, planinarskih društava. Znači većinu tih objekata su zapravo građani gradili zajednički sami i to su im neki prostori njihovog druženja, njihovog okupljanja. Znamo i sami koliko teško je udrugama funkcionirati i koliko teško se financiraju, tako da smatram da bi eventualno trebalo tu obavezno razmisliti da se napravi još neki ustupak pogotovo zamislite da vaše vatrogasno društvo koje ima po kvadraturi poprilično veliku nekretninu, mora sada još plaćati pokraj svega i porez na nekretnine. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Branko Hrg. Hvala lijepa. Dakle ja kada sam govorio o staračkim domaćinstvima govorio sam o onim gospodarskim objektima, o štalama, … kaj je sada prazno ustvari, ljudi ne rade unutra ništa nema. Pa ja sam shvatio da u principu ovo može ući u ovu kategoriju koju ste vi naveli jer DVD-i su da tako kažem u konačnici u vlasništvu gradova, ali možda bi trebalo malo o tome. Znam, znam, sve uredu. Ja imam 34 dobrovoljna vatrogasna društva tako da 34 seoska doma na području grada i okolnih sela tako da jako dobro znamo što je, ali u svakom slučaju ja to podržavam apsolutno isto kao i ovaj dio za sportske klubove. Zato sam i govorio i u onom dijelu o amaterskim sportskim klubovima mogućnostima da ih se oslobodi plaćanja pristojbi upravni. Ali u ovom dijelu apsolutno da, mislim da je ovo dobar prijedlog, meni je apsolutno to uredu. Treba stvarno vidjeti da li to ulazi u tu kategoriju. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Branimira Bunjca. Izvolite. Hvala predsjedavajući. Kolega Hrg, dobro je da ste spomenuli ovaj slučaj olakšice za auto sjedalice koji je definitivno nedovoljan u smislu nekakve demografske i socijalne mjere, gotovo bismo mogli reći da se radi o bizarnosti. Pa ako bi htjeli biti sumnjičavi mogli bi ustvrditi da se radi o pogodovanju nečijem privatnom interesu za sada ne utvrđenom. Vi ste predložili da bi bilo puno bolje da se PDV smanji na pelene, i to je doista istina, jer bi na taj način ta mjera to smanjenje dosegnulo svako dijete, a ne samo jedan dio djece jer na koncu konca auto sjedalica se može posuditi, može se kupiti rabljena, bez obzira na stopu PDV-a i doseže daleko manji broj korisnika. Mi ćemo svakako napisati amandman u tom smislu ako ga već vi nećete jer je ta mjera dobra. Međutim postavlja se ono ključno pitanje koje je postavio i zastupnik Sinčić, naime na koji način će se kontrolirati da li su trgovci zaista smanjili cijene sukladno smanjenju stopa PDV-a. Ja bi postavio gospodinu Mariću između ostalog pitanje, mogu i vama. Nekada je postojala financijska policija koja je imala pravo odnosno obavezu nadzirati korekcije cijena sukladno PDV-u, onda je ta financijska policija ukinuta, a vidimo sada da u ovoj poreznoj reformi odnosno u onim radnjama koje su s njom povezane se planira i smanjenje uloge poreznoga USKOK-a pa mi imamo doista pravo postaviti ne samo ovo pitanje nego i sumnjati

da je prva misao kada sam pročitao ovo za sjedalice za djecu za automobile meni bila ista ova koju ste vi rekli. Onda sam malo počeo o tome razmišljati i došao do zaključka da definitivno ne ne pije vodu na taj način jer neće tu biti neka ekspanzija kupnje sjedalica zbog tih par posto PDV-a ako čovjek može kupiti rabljenu ili može posuditi od nekoga obzirom da to tako ide, nego sam shvatio da se tu radi ustvari najvjerojatnije o poticanju sigurne vožnje djece u automobilima jer ima, moja je recimo ja sam došao na takvu ideju na takvo razmišljanje tako da da je za mene to tako. Ali kažem nisam protiv toga da bilo koji artikl, predmet, potrepština za djecu ja sam uvijek za to da to bude umanjeno. Mislim kada dođemo do toga da ćemo biti pravo društvo. Što se tiče ovog dijela tko će to pratiti, rekao sam malo prije već u jednom odgovoru na repliku da je to jedino pravo praćenje koje može biti je konkurencija onih koji prodaju. Ali sam sam sebi dao u zadatak, evo predlažem i vama, da ću popisati cijene proizvoda u nekoliko trgovina u ovom sektoru poljoprivrede sada i da kada stupi zakon na snagu da će otići provjeriti što se je dogodilo s cijenama i to iznijeti ovdje. Evo to ću napraviti, to stvarno sam sam sebi zadao da ću to napraviti. Institucionalno kako to kontrolirati to je vrlo teško, to definitivno mora biti konkurencija uključena u to. Hvala lijepa. Mi ćemo sada načiniti stanku. Želim vam skrenuti pozornost da je u 13,21 isteklo vrijeme za prijave pojedinačnih rasprava koje će biti sutra. Što se tiče tempa rada, ako nastavimo sa ovakvim tempom kao do sada i brojem replika onda negdje očekujte da će se završiti između pet i šest ujutro sutra, jel imamo 11 klubova. Do sada se javljalo po 15 replika, izračunati je vrlo lako koliko to traje vremena. Ja se nadam da će želja za replikama malo se smanjiti poslijepodne, ali u svakom slučaju vidimo se u tri sata. Hvala vam lijepa.